Колеги, моля, заемете местата си. Продължаваме с разискванията. За изказване – д-р Дариткова, заповядайте. ДАНИЕЛА

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Уважаеми колеги, предизвикали това разискване, надявам се този път да сте удовлетворени от подробната информация, която Ви беше представена от министъра на здравеопазването, защото, четейки стенограмата, повод за днешното разискване е това, че сте останали неудовлетворени от отговора на министъра по повод на Вашето парламентарно питане. Смятам, че разискванията наистина трябва да са в интерес на системата на здравеопазване, убедена съм, че и Вашето мислене е такова,, и затова ще подкрепим част от Вашия Проект за решение, но във връзка с претенциите за нормативна коректност и точност, ще се опитам да коригирам Проекта, така че той да съответства на действащата нормативна уредба. Нашето предложение за редакционна поправка на внесения Проект за решение във връзка с разискванията по питане № 754 05 27 от 28 юни 2017 г. от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ, е както следва. Ние предлагаме т. 1 и т. 2 да отпаднат, а текстът на досегашната т. 3 да стане текст на решението и да се измени така: „3. В срок до 30 октомври 2017 г. министърът на здравеопазването да представи пред Комисията по здравеопазването актуална информация относно степента на изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“, Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 3 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването“.

Защо, след като Вие сами споменахте, че сте се информирали, че има концепция и Стратегия за развитие на здравеопазването с хоризонт на действие 2020 г., предлагате в това решение министърът отново да предлага такава? Съгласно Закона за здравето държавната политика се ръководи и осъществява от Министерския съвет, като Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването одобрява Национална здравна стратегия, която се приема от Народното събрание. Актуалната Национална здравна стратегия, в която съществуват и всички намерения за реформи с „Хоризонт 2020 г.“ в системата на спешната помощ, е факт и е приета от Народното събрание на 17 декември 2015 г. Има и план за действие към нея. Освен това разполагаме и с Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ като интегриран документ за комплексното развитие на спешната медицинска помощ до 2020 г., който допринася за реализация на проектите и връзката между приоритетите на Европейския съюз и националните приоритети на България, включително и в сферата на здравеопазването. Този документ също е приет от Министерския съвет, актуален е, наличен е, достъпен и няма смисъл той да бъде преповтарян в едно решение на Народното събрание, защото вече е приет по установения в устройствения за системата на здравеопазване закон, а именно Законът за здравето. Освен това всяка година получаваме, отново съгласно Закона за здравето, и отчет за напредъка на изпълнението на Националната здравна стратегия. Този отчет се внася в срок до 3 месеца преди началото на бюджетната година, тоест в съвсем скоро време се надяваме Министерството на здравеопазването да ни представи такъв отчет. такъв отчет. В този смисъл липсва законодателна и нормативна логика първа точка да съществува в нашето решение. По отношение на второто Ви предложение – в срок до 30 септември 2017 г. да бъде приета наредба за медицински стандарт по спешна медицина,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 Той беше подложен на обществено обсъждане. Всеки, който е имал забележки към него, е могъл в срок до вчера да ги внесе. Знам, че има внесени предложения за корекция в този стандарт и тепърва предстои наистина да се утвърди чрез

че законите и решенията на Народното събрание са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите. Няма как в нашето решение ние да задължаваме министъра да спазва Закона. Това априори е задължение. Затова е нелогично и второто Ви предложение, втората точка в Проекта за решение, още повече че не съществува само стандарт за спешна медицина. Съществуват медицински стандарти по всички медицински специалности. Защо да изведем тук като приоритет само този стандарт? За всеки друг стандарт ли ще взимаме решения на Народното събрание министърът да спази закона, да го изпълни и да го публикува? Добре, че повечето от тях са факт, но има и други стандарти, които в момента са на етап обществено обсъждане. Затова смятаме, че и точка втора от Вашия Проект за решение трябва да отпадне. По отношение на точка трета искам да подчертая, че актуална информация е важно да се получава, защото винаги в интереса и на управляващата коалиция е било изпълнението на Проекта за модернизация на спешната помощ. Факт е, че още на първия парламентарен контрол в Комисията по здравеопазване първият въпрос, който зададохме от парламентарната група на ГЕРБ, лично аз го зададох към министъра на здравеопазването, беше именно по отношение на напредъка по изпълнение на дейностите по този проект. Стенограмите са факт и може да се запознаете с тях. Затова смятаме, че е важно да се поддържа актуална информация по темата Другите редакции, които съм направила, с цел използваните термини в Проекта за решение да бъдат съответни на легитимните термини, които съществуват в програмите, които са утвърдени за изпълнение до 2020 г. Смятам, че в духа на консенсус и диалог, в интерес на здравето на българските граждани, в интерес на здравната сигурност ще приемете моята логика и ще приемем Проект за решение, който наистина е в интерес на успешната реализация на този проект, защото е важно наистина да се възползваме максимално от тези средства, да може да имаме в дългосрочен план спешна помощ, която да гарантира здравна сигурност, а това е в интерес на всеки един от нас, на всеки български гражданин. Тук политическото заиграване е недопустимо.

заседание. Имахме достатъчно време да видим как вървят нещата и по точка първа, и по точка втора, и да видим, че с времето действително Министерството ще се справи с тези точки, тоест, че върви в посока на време, в което много бързо ще може да бъде приет и обсъден медицинският стандарт, и по отношение на Стратегията. Репликата ми е за това, че искахме да видим лично мнението на министъра. Знаем, че министърът е задължен да изпълнява политиката и законите на страната и политиката на управляващите. Второ, знаехме, че е приета тази Стратегия, обсъждали сме я и ние тук. Така че не приемам ние да не сме си прочели добре материала. Напротив, материалът беше внесен достатъчно навреме, тъй като знаете как се движат нещата в спешната помощ, колко много проблеми възникнаха, и аз се радвам, че той влезе в залата, макар и с известно закъснение. Може би колегите ми, които са и в Здравната комисия, действително биха подкрепили отпадането на т. 1 и т. 2 и биха подкрепили и прередакцията на т. 3. В крайна сметка

Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми проф. Петров! Моята реплика към д-р Дариткова е – аз приемам част от Вашите аргументи, тъй като действително в рамките на около 60 дни доста от нещата, които бяха докладвани от Министерството на здравеопазването, показват изключителна загриженост по направлението „Спешна помощ“, което вълнува цялата страна. Това е съвсем обяснимо, тъй като спешната помощ представлява лицето на цялото здравеопазване. Тя касае една от най ранимите групи пациенти в здравеопазването, каквито са хората, претърпели увреждания вследствие на бедствия, аварии, атентати, транспортни произшествия, деца под една година, родилки. Не искам да изреждам всички контингенти на спешната помощ, но това е част от националната сигурност. Но това, което бих искал да Ви предложа в рамките на предложения от Вас консенсус, е, че ние наистина се интересуваме от стратегията на проф. Петров не само в качеството му на министър на здравеопазването, а като председател на Дружеството по анестезиология и реанимация. Това са специалистите, които са гръбнакът на спешното здравеопазване. Трябва да имат предвид уважаемите колеги от залата, които не са длъжни да са в детайлите на информацията, че само за последните 10 години – предполагам, че проф. Петров ще го потвърди – с 36%, по много субективни причини, е нараснала спешната помощ в целия свят и цялата й структура в момента, особено на територията на глобалния свят, по причини, които не искам сега тук да коментирам, се променя много сериозно. В този смисъл разписаната Стратегия 14 – 20 би могла да претърпи промени, и то във визията на един от най-компетентните специалисти в областта на спешната помощ. Това е била основата на нашия аргумент да търсим неговото мнение в показания от нас срок за развитието на Стратегията в конкретен период, който е следващите няколко години. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми д-р Михайлов. Трета реплика има ли? Не виждам. Приключваме процедурата с репликите. Дуплика няма да има. Продължаваме с изказването. Доктор Йорданов, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Днес дебатът върви по една от най-важните теми за нашето общество – спешната медицинска помощ. Нормално е фокусът да е върху така наречените „проекти“, които се дъвчат отдавна в нашето пространство, и защо в крайна сметка те не се реализират. Естествено, когато се касае за разпореждане с над 160 млн. лв., темата е много приятна. Тук обаче не мога да не спомена нещо, което ни дава репер какъв е административният капацитет на нашата страна. По тези така наречени „проекти“ имахме приета концепция и финансиране от Европейския съюз 2013 г. – пуснати обществени поръчки. Оттогава досега четвърта година ние още сме в етапа, в който се чудим дали тези пари ще ги усвоим, или не. И тук не мога да се въздържа и да направя една препоръка към министъра. Ние сме може би единствената страна, която разчита на европейски средства, за да си купи линейките. Както каза правилно проф. Петров, реално последните линейки са купени 2009 г., приблизително. Оттогава са купени 50 линейки, които са пренебрежимо малко. Та нима нашата страна не може да си купи необходимите линейки?! В случая говорим за 400 или за един ресурс между 12 и 15 млн. лв. и трябва да разчитаме на проекти, които виждаме, че не стават във времето. А представете си една кола, която е произведена 2008 девет години. Ако е лична кола, Вие ще искате да я смените, а тук се касае за линейка. Тя е амортизирана достатъчно и преамортизирана и ние разчитаме на нея. Но не, моите колеги засегнаха темата достатъчно. Тук искам да поставя два въпроса, които считам, че са приоритетни и съществени, и за размисъл. Първият въпрос е диференциацията на така наречените „спешни приемни отделения“. Известно е, че по методика Министерството плаща на 42 спешни приемни отделения в страната. Това касае главно областните болници, университетските болници и по моя информация имаме само едно в общинска болница – Втора градска болница, или болница „Свети Пантелеймон“ в град Пловдив. По този начин общинските болници, които са 60, са изолирани от възможността да получават ресурс, който да впрегнат в спешни приемни отделения и да оказват географски най-близката помощ на нуждаещите се спешни пациенти. пациенти. Така местните власти, кметът на общината, общинските съветници пък са изолирани от възможността въобще да помагат – юридически, нормативно да подпомагат финансирането на дейността на болницата и специално на спешните приемни отделения. Тоест те се изолират от възможността да отговарят на нагласите на своите избиратели, на населението от общината, в областта на спешната медицинска помощ. Това не може да продължава според мен повече така. Та един кмет, ако не е ангажиран в областта на спешната медицинска помощ, той има ли по-важни задачи?! Това трябва да бъде променено и може да стане чрез промяна на методиката, по която се финансират спешните приемни отделения. Създава се впечатление, специално искам да обърна внимание на проф. Петров, че спешната медицинска помощ е система, която се развива едва ли не сама за себе си. Тя взима пациента и колегите в нея искат да го завъртят в самата Спешна медицинска помощ, за да вземат ресурсите за него. С неохота го предават на други структури, искат да го лекуват те. В крайна сметка така беше до 2006 г., когато беше взето решение и спешните приемни отделения от структурата на спешната медицинска помощ преминаха в областните болници. болници. Мисля, че ние трябва да направим в нашия мандат законодателни инициативи, при които спешни приемни отделения… Между другото, сега видях, извинявайте, и д-р Грудев.

Нима пациентът от Лъки, от Асеновград трябва да бъде закаран в спешните приемни отделения в град Пловдив, а не може да бъде обслужен с помощта на министерското финансиране в самия Асеновград?! Другият проблем, който според мен е приоритетен, е защо спешната медицинска помощ и специално спешните приемни отделения се превръщат в портал за лечение на здравно неосигурените граждани на страната? Стана много удобно да се обадиш обикновено след работното време на джипитата в 19.00 ч. или да отидеш в спешното приемно отделение и да ти бъдат извършени всички изследвания, необходимите процедури в спешен порядък и ако трябва, без така нареченото „направление“, да бъдеш приет, хоспитализиран в болницата. Тогава не могат да ти откажат за това, че ти не си здравно осигурен. При условие че данните за здравно неосигурените лица в България гравитират между 600 хиляди и 1 милион, Вие разбирате за какво става дума. Между 15 – 20% от гражданите на България са в ситуация, в която ненормирано ползват спешната медицинска помощ като свой портал, свой вход в системата на здравеопазване. Тук системата на здравеопазването харчи тези пари, но изпълнителите на медицинска помощ – съответно болници и цялото здравеопазване, не получават финансови средства за това. Това е един от резултатите лечебните заведения да бъдат в недобро финансово състояние. Мисля, че този дебат трябва да продължи. Той не може да бъде решен сега. Няма да коментирам Проекта за решение. Ще изразя своя вот със своето гласуване. Повтарям, това са двата важни приоритета. Ние трябва да приобщим местните власти

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми д-р Йорданов, моята реплика към Вас е спрямо Вашата убеденост, че общинските болници нямат право да получават финансиране на спешни приемни отделения и нямали право да разкриват такива. Напротив, прочетете Наредба 49 на Министерството на здравеопазването, в която са упоменати точно изискванията към лечебните заведения за болнична помощ. Там задължително е разписано разкриването на спешни приемни отделения в многопрофилните болници, които са областни. При налични ресурси никой не забранява на общинските болници да разкрият такива отделения. Имайки такова разкрито отделение във всяка многопрофилна общинска болница, Министерството би сключило договор с нея. Това, че общинските болници нямат възможности да разкрият спешни приемни отделения, е проблем на общините и на ръководствата на тези болници.

уважаеми господин Министър! Правя реплика на д-р Йорданов, в смисъл че не може да има безконтролно производство на спешни отделения към лечебните заведения.

Не може всяко лечебно заведение, дори да отговаря на определени условия, да получи разрешение. Нали трябва да има нужда, нали то трябва да бъде териториално разпределено?! Националната здравна карта казва къде, колко и как ще имаме спешни отделения, центрове за спешна помощ и филиали. Мисля, че нещата са много по-дълбоки. Ако се съобразим с нея, ако се върнем

Уважаема госпожо Председател, уважаеми доц. Йорданов, уважаеми колеги! Нека не правим свободни интерпретации на тема „Нормативна уредба“, защото объркваме колегите. Всяко лечебно заведение за болнична помощ съгласно закона е длъжно да поддържа възможност за оказване на спешна помощ по дейностите, за които е сключило договор с НЗОК Въпрос на решение на ръководството на съответното лечебно заведение съобразно кадровия и материално-техническия ресурс е как ще оказва тази спешна помощ.

Общински болници в трудно достъпни и отдалечени региони, включително и болницата в Асеновград, получават субсидия от Министерството на здравеопазването съобразно методика за финансиране за поддържане на спешност. Факт е, че без да бъде преценен даден случай като спешен, няма как да бъдат връщани пациенти. Напротив, проблем са проверката и контролът – дали всички лечебни заведения, които са сключили договор, оказват такава спешна помощ. Това трябва да бъде приоритет на Министерството на здравеопазването. Всичко друго – препращането към Национална здравна карта, е некоректно. Водещ е законът. Всички лечебни заведения са длъжни да оказват спешна медицинска помощ по форма и начин,

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги!

тогава какво става? Второ, всяка болница можела да открие спешно приемно отделение. Да, може. Тя може да открие отделение по космическа медицина. Тук говорим за финансиране от Министерството на здравеопазването. Господин министърът ще Ви каже за списъка на болниците, които получават субсидия за финансиране на спешните си приемни отделения – какви са критериите и кои са тези отделения. Това са тези 42 отделения в България,

един директор на районна здравна инспекция да каже, че една болница трябва да разкрие спешно приемно отделение и да търси неговото финансиране. По какъв начин? Да взема пари от пациентите, за да плаща? Ето, колежката казва, че тя се е набола на един пирон и трябва да й се направи един ТАП.

доста сериозно вчера се ангажирах с това като неспециалист в областта на спешната помощ – да си направя някои справки в международен мащаб, за да видя как вървят нещата в целия Европейски съюз. Ако избягаме от темата за наредбовите основи, какво пише в Закона и кога не трябва да го пристъпваме, мисля, че този дебат би бил много полезен, ако се обърнем към два основни въпроса. Първият е, с който започнахме – какво става с Програмата за реализиране, която се финансира от Европейския съюз. Мисля, че тук получихме реална картина. Вторият въпрос, за който съм съгласен с колежката, е въпросът за Стратегията за развитието на спешната помощ. Той е свързан, независимо от това как е структуриран Законът, и трябва да бъде изпълняван с Националната здравна карта. И този въпрос трябва да бъде много внимателно прецизиран от работни групи, от интердисциплинарен състав, в който участват специалисти, защото много сериозно е нарушено това, което виждаме всички като специалисти и професионалисти – нарушен е балансът между възможността за оказване на спешна помощ в различни региони на страната. Всички, които се занимават със спешна медицина, знаят, че съществуват стандарти на така наречените „златни часове“ в различните области на спешност – неврология, кардиология, транспортна спешност. Ако се обърнем към реалната карта на страната, на страната, не здравната карта, къде какви болнични заведения има, които да се занимават с лечението, примерно на спешни състояния в кардиологията, ние ще видим, че на територията на София съществуват безброй възможности за инвазивно кардиологично вмешателство, което е един от спешните начини за лечение в областта на кардиологията – опитвам се да говоря на съвсем разбираем език, докато в други области това изобщо не е налице. Поради тази причина ние преди няколко месеца представихме пред почитаемата аудитория на нашите колеги данните, че средствата, които отиват за здравеопазване между различни области, отиват в дебаланс на глава от населението едно към седем, примерно Пловдив спрямо област Добрич. Това е абсолютно неприемливо, тъй като навсякъде

Не виждам. Думата за изказване има д-р Джафер. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Често повтаряме, че системата за спешна помощ е част от националната сигурност на всяка страна, респективно и на България, без обаче да има извънредни ситуации – бедствия, аварии, катастрофи, промишлени инциденти или, не дай си Боже, война. Спешната помощ е изключително важна част от функциониращата здравна система. хиляди повиквания и прегледи в рамките на една година! Уважаеми колеги, това означава, че това е системата, която прегрява много често, а системата на Спешната помощ прегрява, защото запълва луфтове, празноти, недобра работа на другите звена в здравната система. Очакванията на българските граждани от спешната помощ са много големи и ако от Здравната каса имат очаквания само здравноосигурените лица, от Спешната помощ големи очаквания имат както здравноосигурените, така и здравно неосигурените. Те очакват много, дори бих казала, че очакват всичко. Очакванията обаче на хората в големите градове и в столицата са едни, очакванията на хората в отдалечените малки населени места са съвсем различни. На мен винаги ми се иска, когато говорим за спешна помощ, да разделяме нещата. Защото софиянецът, човекът в университетския град очаква да получи след повикването си такава помощ в рамките на 15-20 минути, когато не е открил джипито си, когато е събота-неделя, когато е през нощта, когато са почивни дни, независимо дали става въпрос за спешна или неотложна помощ. Ето Ви още една тема въобще за разделението между това какво е спешност и неотложност в системата и какви всъщност повиквания трябва да обслужва системата. Обаче очакванията на хората в малките населени места, в общините спешната помощ да им предостави всичко, което не може да получат от липсващата въобще медицинска грижа там. Защото е едно, когато в община Борино, Мадан или Девин, където има 120 махали, един екип да чака да обслужи повикване, независимо дали става въпрос за инсулт, за пътнотранспортно произшествие или за нещо друго. Там помощта няма да бъде в рамките на златните 15-20 минути, защото зимно време тези 100 км се преодоляват за два часа. Очакванията на работещите в системата обаче са също много важни. Ако проблемите на това дали обединените спешни центрове в София-област или София-град попадат често в медийното зрение, филиалите в Горна Оряховица и Провадия влизат тогава, когато екип, който работи, е нападнат или пък фелдшерка е обидена, независимо дали става въпрос за вербално или за физическо нападение. Очакванията на работещите са не просто за достойно заплащане, господин Министър, не просто за оборудвани линейки, а и за преквалификация и за мотивация, за сигурна среда, в която да работят хората. Паник бутоните може да решат проблема в част от линейките по жълтите павета, но няма да решат проблема в общините Върбица, Антоново или Никола Козлево. Ето защо въпросът, който поставят колегите от БСП, е много важен. Изяснихме вече, че концепцията е приета и няма нужда да обсъждаме отново промяна, защото приемането на концепция беше едно от условията, за да стартира кандидатстването по Програмата. Уточнихме, че вчера изтече срокът за общественото обсъждане за стандарта нещата са се случвали буквално в часовете преди дискусията, че след два дни изтича срокът за избор на управител на обучителния център. Въпросът обаче на колегите, които работят в спешните центрове, е: какво ще стане с тяхното обучение и квалификация? Те се интересуват кога ще задейства този Национален обучителен център. Преди дни беше проведено обучение за колеги студенти от пети и шести курс точно по спешна медицина. Оказа се, че интересът е огромен. Тоест младите колеги имат интерес към тази дейност, към тази специалност, обаче Вие съобщихте, че едва 50% от работещите са на възраст до 55 години. Логично е тогава, че над 50% пък са възрастни, по-възрастни от 55 години. Имаме огромен проблем, на който трябва да се търси решение, защото човешките ресурси всъщност са най-същественият проблем и в тази система. Моят въпрос е: кога ще задейства реално обучителният център и има ли опасност и възможност, ако има

изключително неприемливо за всички България да не се възползва от 160 милиона ресурс по тази програма и аз съм сигурна, че Вие ще направите всичко възможно, за да бъде използван този ресурс. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема д-р Джафер. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте.

С това, което завърши госпожа Джафер, аз искам да започна, а именно човешкият фактор в спешната помощ – изключително важен. Защо? Защото както и каквото и оборудване да направим, без хората това няма да се случи. В концепцията, точка втора, мисля, голямо римско, е казано: „Формиране и устойчиво провеждане на политика за запазване и развитие на човешките ресурси в системата на спешната помощ“. Точно към тези точки искам да направя предложения. Първо, ясни финансови стимули за работещите в системата за спешна помощ. Нека се обединим в бюджета за 2018 г. наистина да има такива ясни финансови стимули за колегите, работещи в спешна помощ.

нямаме никакъв регламент за парамедиците – какво точно правят и кой ще направи тези единни диагностични, терапевтични правила и алгоритми. Нека ги изработим колкото е възможно по-бързо. Това ще улесни работата в спешната помощ. В Наредба № 1

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Тази Стратегия за спешната помощ е много важна. Първо, че тези 160 милиона, които бихме усвоили от Европа, са жизненоважни и като финансов ресурс, и като модел на организация на спешните звена и помощ на болничните заведения в малките общини. Защо го казвам това нещо? Защото в част от малките общини болниците се занимават с излишни хоспитализации, а там може с един спешен, модерен център да си покрият изискванията на здравните нужди на населението в малките общини и да се прецени кой от спешните случаи е за хоспитализация в по-голяма болница и кой може да бъде лекуван в по-малка, а кой изобщо не трябва да бъде хоспитализиран. Затова час по-скоро трябва да приключи този проект, тези центрове да заработят на пълни обороти. Те ще помогнат изобщо на здравеопазването по веригата. Другото важно нещо – забавянето на проекта. Аз лично като председател на Борда на директорите на УМБАЛ Плевен допреди 3 - 4 месеца, давам такъв пример: самите общини и държавата понякога, държавните болници, забавиха по обективни причини проекта, заради това че не навреме се гласуваха терените, където трябва да бъдат строени тези центрове. Знам при нас, че два пъти гласувахме различни терени, от които първият се оказа просто неподходящ за този център. Така че има обективни причини за забавяне на програмата, но се надяваме час по-скоро тя да приключи, да заработи и да помогне в цялостната стратегия на здравеопазването в държавата. Благодаря Ви. д-р Поповски. Имаме ли реплика към изказването на д-р Поповски? Нямаме. Други изказвания, колеги? Няма Няма изказвания. Моля квесторите, поканете народните представители в залата. Преминаваме към гласуване на Проекта за решение. Първо ще гласуваме редакционните поправки, които д-р Дариткова предложи. Ще ги гласуваме една по една.

Втората редакционна поправка е за отпадане на т. 2. Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към следващото предложение за редакция на т. 3. Текстът на досегашната т. 3 да стане текст на Решението и да се измени така: „В срок до 30 октомври 2017 г. министърът на здравеопазването да представи пред Комисията по здравеопазването актуална информация относно степента на изпълнение на дейностите по оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос 3 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването“.“ Моля, режим на гласуване.

Уважаеми колеги народни представители! Предлагам Ви да се приеме на основание чл. 48, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание редовното пленарно заседание на 7 септември 2017 г., четвъртък, да се проведе от 13,00 ч. до 18,00 ч. Моля, гласувайте!

да напомня на ръководствата на комисиите и на техните членове да организират заседанията на комисиите в четвъртък, 7 септември 2017 г., по най-удобния за тях начин. Предложения по дневния ред могат да се направят до 18,00 ч. на 5 септември 2017 г. Уважаеми колеги, преминаваме към Парламентарния контрол. Първият въпрос е към

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! От една страна съм доволен, защото при входиран въпрос от 21 юни 2017 г. днес, на 1 септември, ще получим отговор. Доволен съм също така, че нашият въпрос – мой и на колежката Весела Лечева, както и от името на парламентарната група, явно е взет под внимание и резултат има.

страниците на медиите. В БСП считаме, а вярвам и представителите на мнозинството, както, разбира се, господин министърът и повереното му министерство, че спортът цвят няма. Между другото така работим и в постоянната парламентарна Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта – в що-годе разбирателство по важните проблеми за българския спорт. С оглед наближаването на последния етап от подготовката за Зимните олимпийски игри в Пьонгчан, Южна Корея през месец февруари 2018 г. е важно за нас да знаем, както го бяхме формулирали на 21 юни 2017 г. – какво е моментното състояние на Зимния дворец на спорта в България? Има ли според господин министъра лош мениджмънт? Знаем за много проблеми там. Как ще бъде решен въпросът с прилежащите части, с тренировъчната зала? И още куп неща, които съм записал тук, но предпочитам първо господин министъра да каже това, което вече разбрахме от медиите, по отношение на предвидените средства за ремонт на двореца, след което

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Ченчев! Разбира се, аз имах възможността до отговоря веднага на Вашия въпрос по време на заседанието на постоянната парламентарна Благодаря за това, че имам възможност сега тук пред всички народни представители да отговоря на този въпрос, защото той не е никак маловажен, защото касае състоянието на единственото закрито съоръжение за зимни спортове у нас. С оглед анализите и констатациите, отразени в доклад на Общинската комисия за проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти по отношение на тяхната сигурност от 23 юни 2017 г., Зимен дворец на спорта, град София, въпреки че е доста амортизиран, е в задоволително състояние, като няма опасност нито за трениращите, нито за работещите там, защото инсталациите се поддържат. Планираме най-късно до края на този месец да започнем реновиране на Зимния дворец, като сградата и залите не са били предмет на сериозна реконструкция от изграждането си в средата на 80-те години на миналия век. Графикът е съгласуван с Българската федерация по кънки, Българската федерация по хокей на лед и всички спортни клубове в град София, които провеждат тренировъчен процес на спортния обект. Всички съоръжения функционират, поддържат се от компетентен екип и от професионалисти, осигурен е постоянен контрол на експлоатацията. Спортният обект домакинства и е в състояние да приема и занапред тренировъчни състезателни програми от календара на ледените спортове у нас, както и да бъде домакин в международни турнири и първенства. Още през 2016 г. в предишния мандат като министър на младежта и спорта поех ангажимент, че ще бъдат намерени варианти за ремонт на най-голямото съоръжение за практикуване на зимни спортове в София. В заключение бих искал да обърна внимание на факта, че по отношение на Зимния дворец на спорта ремонтът ще включва въвеждане на енергоефективни мерки чрез договор за гарантиран резултат, ЕСКО-договор и строително-монтажни дейности по основната и тренировъчната зала на двореца, като прогнозната стойност е 4 млн. лв. без ДДС. Климатичната и отоплителна инсталация в Зимния дворец е с огромна загуба на енергия. Покривната част не е топлоизолирана, а разходите за нормално функциониране на спортния комплекс са значителни. Затова в изпълнение на енергоефективните мерки се предвижда топлоизолация, ремонт на покрива, подмяна на дограмата, топлоизолация на външните стени, подмяна на осветлението с енергоефективни. Системата за климатизация също ще бъде модернизирана като се изгради нова с възможност за бързо и ефективно затопляне и охлаждане на залата. Ще бъде направен ремонт на ледената пързалка и мантинелите в съответствие с изискванията за безопасност за състезателите по шорттрек и хокей. В рамките на ремонта ще бъдат обновени и съблекалните, фоайето и коридорите към основната и малката зали на Зимния дворец. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Имате възможност за реплика – заповядайте, господин Ченчев, в рамките на 2 минути. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Господин Министър, не ми отговорихте дали е решен въпросът със статута на земята под Двореца преди да се инвестира в неговия ремонт. Не чух от Вас какви срокове поставяте за изпълнение на ремонта. Земята под Двореца, доколкото имаме информация, е собственост на Министерството на образованието и науката. В този смисъл в какъв диалог сте с министъра на образованието и науката и с областната управа, разбира се? И един въпрос, който също смятам, че е важен за българските граждани: как планира Министерството да развива масов спорт в спортното съоръжение Двореца на спорта? Интересуват ни сроковете, разбира се. Както казах в началото, все пак месец февруари 2018 г. започват Зимните игри, подсигурили сме всичко по подготовката на българските зимни спортове. Благодаря Ви за вниманието. Още един път казвам, надявам се друг път да няма толкова Имате възможност за дуплика – заповядайте, господин Министър! Уважаеми господин Ченчев, забавянето на отговора беше, защото опашката от министри за отговори за парламентарен контрол беше доста голяма и не ми идваше редът. Забавянето не е било по моя вина. Както и да е. Разбира се, графикът – в рамките на 6 месеца това нещо може да бъде направено. Той е съгласуван с всички федерации, така че да не им пречи на подготовката. Тук става въпрос основно за Федерацията по кънки, понеже шорттрекът има шанс за спечелване квоти за Олимпийските игри. С тях всичко е съгласувано. За земята сме в много интензивни разговори още от предния мандат. В момента решението е в ръцете на областната управа. Ние имаме разбирателство с Министерството на образованието и науката земята да се прехвърли към Министерството на младежта и спорта, за да може едва тогава да се предвидят и по-сериозни ремонтни дейности, свързани със Зимния дворец. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кралев. Това беше министърът на младежта и спорта, който приключи с отговорите си днес. Продължаваме с отговор на Лиляна Павлова – министър за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. Започваме с два въпроса, на които ще има общ отговор. Първият въпрос е от народния представител Велислава Иванова Кръстева относно локация на провежданите заседания по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. Вторият въпрос за общ отговор е въпрос от народния представител Павел Алексеев Христов относно провеждане на събития в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Заповядайте, за да зададете първия въпрос, госпожо Кръстева.

Благодаря, госпожо Председател. предоставени целево на НДК за подготовката на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Вие заявихте пред народните представители следното: „България избра да бъде с брюкселски базирано председателство. Това означава, че всички официални заседания на Европейския съвет, всички формални заседания на съветите на министрите и всички над 300 на брой работни групи ще заседават по време на българското председателство или общо над 1500 заседания ще бъдат ще бъдат провеждани в Брюксел, Люксембург и когато участваме в Европейския парламент ¬– в Страсбург.“ Това е извадка от стенографския протокол от заседанието, тоест това са Вашите точни думи. В тази връзка моля да ми отговорите: кой държавен орган и в каква хронология е договорил от името на Република България българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. да бъде брюкселски базирано председателство? Моля също да ми отговорите дали това решение е окончателно и какви са били аргументите за този избор? Бих желала да знам също дали са консултирани други органи на държавната власт, които пряко или косвено са засегнати от неблагоприятни ефекти при така нареченото „брюкселски базирано председателство“, като местни власти, организации на работодателите, бизнес форуми и други български заинтересовани страни? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Кръстева. Кръстева. Народният представител Павел Христов ще зададе следващия въпрос преди общия отговор. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, уважаема госпожо Павлова! Моят въпрос е свързан отново с европейското председателство през следващата година и всъщност, стъпвайки на Ваши думи, брюкселски базираното председателство. Моля Ви да разтълкувате по-подробно какво означава това, да представите подробен календар по програмата на председателството за следващата година в конкретика колко и какви събития ще се проведат в България? В частност ме интересува – като народен представител, избран от Варна, колко и какви събития са предвидени от този календар да бъдат проведени на територията на област Варна? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Христов. Уважаема госпожо Министър, заповядайте за отговор на двата въпроса.

Започвам с отговора на госпожа Кръстева – по отношение на терминологията и по отношение на това, което Вие коректно цитирахте като мое изказване – за това как точно е планирано провеждането на българското председателство като част от триото на на ротационните председателства, които са заедно с Естония и Австрия, в което България участва и което трябва да поемем формално от 1 януари 2018 г. Първо, искам да уточня още веднъж, че терминът „Брюксел базирано председателство“ е терминология, която касае основно модела на функциониране на едно председателство, модела на координация на функциите, които държавата ротационен ротационен председател има да изпълнява в рамките на своя ангажимент. Едно важно уточнение. Важно е да прецизирам това, което Вие цитирахте от предишно мое изказване, че не е въпрос на решение на държавата ротационен председател, на държавата членка – еднолично или с някакъв специален акт на решение да каже какво точно ще е председателството, тъй като все пак трябва да спазим общоустановената практика и правила. общоустановената практика и правила с увеличаването на броя на страните – членки на Европейския съюз, още от времето, когато те стават 18 и това е Договорът от Ница, се взима решение, че поради големия брой на страни – членки на Европейския съюз,

По-късно вече и в Лисабонския договор е много ясно записано – България е подписала този Лисабонски договор, че всичките – седалището на Съвета на Европейския съюз, на който поемаме председателството, е в Брюксел и всички формални заседания на Съвета и на съветите на министрите се провеждат в Брюксел, а три пъти годишно – в Люксембург.

именно защото всички заседания на съветите, формалните заседания на Европейския съвет се провеждат в Брюксел, както и на спомагателните органи на Съвета, които са 300 на брой и България ги председателства. Всички работни групи и всички комитети се председателстват от България и ние ще командироваме за постоянно в Брюксел, базирани в Брюксел, всички български представители на всички нива – експертни и висши, които ще бъдат председатели и заместник-председатели на всичките органи на Съвета, които България ще ръководи и ще председателства по време на 6 месечното ротационно председателство, а не на принципа те да са базирани в София и да пътуват до Брюксел постоянно. Това улеснява много процеса на координация, процеса на работа и именно с тази цел, с решение още от 2015 г. поетапно са определени 1500 човека, които ще работят и са експертите – бяха обучени и продължават техните обучения. Те ще проведат и изпълнят ангажимента на българското председателство като ръководители, председатели и заместник-председатели на всички спомагателни органи на Съвета, на всички органи на Съвета, на всички комисии и комитета, а това са тези 1500 човека. От тях 200 човека са базирани постоянно в Брюксел – в постоянното ни представителство в Брюксел, и тези хора ще живеят постоянно постоянно там по време на председателството и оттам ще председателстват всички заседания. Няма някаква промяна в тази концепция и не е извънредно решение, което под някаква форма би ощетило държавата ни. Напротив, това допринася, първо, да е много по-лесна оперативната, хоризонталната координация между експертите – да са на място с останалите страни членки, да общуват, да си координират позициите, а това улеснява и от гледна точка на разходите на бюджета, когато те са постоянно постоянно базирани там. Отделно от това останалите 1300 български експерти, определени и обучени да се занимават, да работят конкретно и специфично по председателството, ще вършат своята работа тук, в София, в процеса на изготвяне на позиции и анализ на регламенти, анализ на промени, съгласуване на всички мандати, които ще даваме оттук нататък за гласуване и ръководене на тези заседания, и създаването на на позициите, там, където ние трябва да направим компромис. Все пак ние трябва да сме неутрален и безпристрастен председател, от една страна, но от друга страна, България не може да пропусне шанса и възможността да защити или да изрази несъгласие, ако се налага, по определени решения, които се взимат в спомагателните органи или на ниво съвети на министри. Може би трябва да разширя отговора и към въпроса на господин Христов, но и за това, което госпожа Кръстева пита. Мога да кажа, че вече е разпределен и приет от Министерския съвет проектографик и календар на заседанията, които ще провеждат в България и в Брюксел. Ако го сравним със сегашното естонско или предишното малтийско председателство, мога да кажа, че даже България заложи по-амбициозна програма на събитията, които ще се провеждат в България, най-вече с основен фокус и център в София, тъй като винаги в Брюксел заседанията са около 1500 – 1600 по време на всяко ротационно председателство. Толкова са планирани по време на естонското, толкова бяха по време на малтийското и на предишните председателства, така че и ние планираме около 1500 заседания да се проведат в Брюксел. За разлика от останалите ротационни председатели, в България ще проведем около 237. Поне към момента са заседанията, които ще проведем в България, от които заседания на най-високо ниво – на ниво министър-председатели и държавни глави, на ниво министри – са 32, останалите заседания са на ниво генерални директори, директори, началник-отдели или експертни заседания, които ще се провеждат основно в София. Една част от тях, разбира се, ще се провеждат и извън София. Специално за Варна мога да уточня в отговор на господин Христов – във Варна имаме планирани четири официални заседания и едно по-скоро наречено курс-обучение. Във Варна са планирани неформално заседание на Работната група „Конкурентоспособност и растеж“, Комитета по образование – важна тема, както и заседанията в ресор „Туризъм“ в

Благодаря, госпожо Министър. Искаше ми се да кажа, че съм удовлетворена от отговора, само че ми е много трудно да намеря дума за това. Да Ви призная честно, като добавя и обстоятелството, че днес сутринта господин Цветанов каза тук, че ще бъдем домакини на шест заседания, забелязвам една много интересна тенденция към постоянно намаляване на броя на заседанията, на които домакин ще бъде България. Като адмирирам усилията Ви, които положихте за прекратяване на аферата НДК, аз недоумявам конкретно по НДК защо правителството отдели вече 50 милиона

едното от тях разбрахме, че ще бъде в Народния театър „Иван Вазов“, се оказва, че всяко заседание ще струва на българските данъкоплатци по 10 милиона. Поправете ме, ако греша. И в заключение, по отношение на политическия ефект и пропуснатите ползи за България по време на председателството, ще перифразирам думите на един американски политолог, който дава съвети на американските президенти, той казва така: „Ако не си намерил мястото си на масата, най-вероятно си станал част от менюто“. За съжаление, с Вашето отношение към председателството Вие отреждате на България нерадостната позиция на провинция.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Павлова, от това, което чух, за разлика от преждеговорящата, аз съм удовлетворен. Не съм удовлетворен единствено от това, че нямаше възможност малко по-подробно да споделите по отношение на програмата, тъй като опозицията в опитите си да провокира, едва ли не да изопачи една общоприета европейска практика в нещо порочно българско, не остана време да обсъдим всъщност какви са срещите. Но удовлетворението за мен най-вече идва от това, че срещите, които цитирахте, специално за област Варна, са съобразени с регионалната специфика и тематиката. тематиката. Смятам, че Министерският съвет провежда добре планирана подготовка за председателството. Всичко, което споделихте до момента, смятам, че ще ни доведе до успешно председателство. Програмата в действителност е амбициозна, но се надявам, че ще бъде добре изпълнена в стопроцентово измерение. Ако имате възможност в репликата по програмата и по тази, както стана ясно, общоевропейска практика за провеждане на председателството, да споделите повече детайли, тъй като в последните седмици от провокации като че ли не остана място да се говори в конкретика по тези теми. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Кръстева, струва ми се, че малко превратно тълкувате изказвания в декларациите тази сутрин. Затова държа да направя едно прецизно уточнение. Както и преди малко казах, в България, съгласно одобрения календар с решение на Министерския съвет, той е и публичен, ще се проведат 237 срещи, а не 6. От тези 237 срещи в България шест са срещите от така нареченото „парламентарно измерение“. Така че и в българското председателство, извън официалните заседания на съветите на министрите, европейските съвети и останалите съпътстващи органи и комитети, и комисии на Съвета, комисии на Съвета, винаги има и парламентарно измерение. Като част от това парламентарно измерение в България ще проведем шест срещи, за които Вие – уважаемите народни представители, ще имате ангажимент

благодаря на господин Христов, да говорим и по същността на тези заседания. Не е важен броят, въпреки че, както казах, България залага доста по-висок брой заседания да бъдат проведени. По време на естонското председателство заседанията на високо ниво са около 20, на Малтийското – 16, ние имаме 32 на най-високо ниво. ниво. Броят събития в страната ни е доста голям, доста амбициозен. Това е моето притеснение, може би трябва да помислим те да бъдат оптимизирани. По отношение на това, което и господин Христов зададе допълнително – освен във Варна и в останалите градове има планирани съпътстващи събития като част от председателството в Бургас, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора, както и в по-малките населени места има предвидени редица съпътстващи събития. Специално във Варна, предвид Варна като морската ни столица, много е важно провеждането на две събития в областта на туризма. Едното е среща именно по темата туризъм и второто е срещата на министрите по туризъм в целия Черноморски регион. Тема, важна като част и на приоритетите на България в тази посока. срещите на сектор „Образование“, както говорихме неведнъж и на предварителните разговори, среща във Варна и Варненска област. Образованието е важен приоритет. Образованието не само на национално ниво като политика, но и в региона има своя приоритет. Затова част от срещите в сектор „Образование“ за обсъждане именно на приоритетите на общоевропейско ниво в тази посока ще се проведат във Варна. Надявам се приносът на академичната общност там да има своя допълнителен ефект за това. Благодаря. Благодаря Ви, министър Павлова, за Вашето участие в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси към Боил Банов – министър на културата. Първият въпрос е от народния представител Кристина Максимова Сидорова относно мерки за усъвършенстване на Методиката за преразпределение на държавната субсидия за читалищата. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми министър Банов, неуредиците в дейността и комуникацията между читалищата и институциите в община Дряново, област Габрово, датират от много години. Основните им проблеми произтичат от неприлагането на методиката, по която се разпределя държавната субсидия. Със своя заповед кметът на общината назначава временна комисия по чл. 23 от Закона за народните читалища с членове по един представител на всяко читалище и един представител на общината, която трябва да изработи критерии и методика за разпределение на субсидията. Тази комисия трябва да работи в условията на оперативна самостоятелност и равнопоставеност на всеки член. На практика обаче Законът за народните читалища не се спазва и кметът на община Дряново чрез своя представител налага разпределение, което е извършено без аргументация, без спазване на критериите, които задава механизмът, одобрен от Министерството на културата през 2015 г. Де факто те изземат функциите на комисията и налагат свое субективно разпределение. Проблемите при разпределението се задълбочават и от съществуването на новосъздадени и неработещи читалища в почти обезлюдени села. Единствената цел, с която те са регистрирани, е гласуване в Комисията и получаване на средства без да изпълняват вменените им от Закона задължения. В последната година има създадени четири такива читалища в села с жители под 20 човека.

По всичко личи, че създадената Методика за разпределение на държавната субсидия не работи, тъй като е препоръчителна, без ясен контрол и създава предпоставки за напрежение и извършване на закононарушения. В тази връзка бих искала да Ви попитам: какво е Вашето отношение към поставения проблем? Ще предприемете ли мерки за усъвършенстване на методиката, по която се преразпределят държавните средства от общините към читалищата? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Сидорова. Заповядайте, уважаеми господин Министър, за отговор.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Сидорова! Споделям изказаното виждане, че към момента се наблюдават тревожни сигнали, свързани с разпределението на държавната субсидия за читалища в отделни селища и общини на страната. Проблемът е от значение и Министерството на културата се отнася с нужното внимание и загриженост. Отчитаме, че тук става въпрос не само за предприемането на мерки за усъвършенстване на действащия механизъм, но са налице и предпоставки за инициирането на широка дискусия сред различните заинтересовани страни, ангажирани с развитието на читалищната дейност. В същото време е нужно взаимодействие и сътрудничество както между самите читалища, така и между читалищата и общините. Доказателство за горепосоченото е и цитираният от Вас случай с читалище в община Дряново, област Габрово. Този конфликт от личностен се превърна в институционален. Спорът между отделните читалища и представители на местната власт вече е пренесен в съда. Всичко това се случва във време, в което насърчаваме партньорството и споделянето на ресурси за постигането на обществено значими цели в полза на местните общности. Тези Ваши констатации са и наши и ни тревожат изключително много. Конкретно – в община Дряново сме в течение на зародилите се конфликти и проблеми още от момента на тяхното възникване. Своевременно съобразно компетенциите си сме предприели различни стъпки. Една от тях бе и въвеждането през 2015 г. на нови Указания за дейността на комисиите, извършващи разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата по чл. 23 от Закона за народните читалища. С въвеждането на тези Указания Министерство на културата цели да насърчи работата на читалищата в мрежа, да създаде обвързаност с общинските и областните администрации и адекватност на мерките, които се предприемат на национално равнище. В продължение на вече подетата политика, насочена към преодоляване на различни видове конфликтни ситуации, както и с цел да се осигури прозрачност на дейността на народните читалища и връзката с държавната и общинската субсидия, която те получават, през настоящата година беше въведена нова информационна карта, която всяко читалище попълва и изпраща в Министерство на културата. Картата е публична, видима, в официалния регистър на народните читалища и читалищните сдружения. По този начин всяка развивана и декларирана дейност от страна на читалищното настоятелство може да бъде проверена на място. Картата дава и възможност на читалищата да представят разнообразие от услуги и дейности, с което да привлекат нови потребители. Въвеждането на тези два документа, наблюденията и анализите по тяхното прилагане целят именно предприемане на мерки за актуализиране и усъвършенстване на методиката, по която се разпределят държавните и общински средства за читалищата. От страна на Министерство на културата още един път декларирам готовността ни за диалог и партньорство с цялата читалищна мрежа и всички ангажирани за развитието на читалищната дейност институции и организации.

Уважаеми господин Банов, благодаря за отговора. Само няколко неща, които искам да допълня. Методиката я има от 2015 г., но тя не е задължителна. В много от общините не се прилага и това, че тя не се прилага, не се прилага, няма контрол върху нея и няма никакви наказания за това, че не е приложена. Иначе методиката сама по себе си е добра, но когато не я прилагаш, разпределението на субсидията става по начина, по който става в община Дряново. Надявам се, че ще продължите да работите за разрешаване на казуса в община Дряново, защото там работата на големите читалища наистина е блокирана и се надявам да се предприемат мерки за ограничаване на читалища-фантоми, защото това наистина се оказва огромен проблем в момента и читалища-фантоми, които по карти декларират дейност, но всъщност тази дейност е събиране на именни дни и едни дълги маси. Това не е дейността, присъща на читалищата и която е записана в Закона. Така че надявам се и Министерството, и Комисията

Благодаря Ви. Още веднъж само да направя уточнението, че по закон ние можем да даваме методически указания. Мисля, че работим с цялата си отговорност, за да ги подобряваме и да създаваме условия за нормална работа. В рамките на Закона, който е в момента, ние не можем да осъществим последващ контрол – това трябва да се знае. Хората много разчитат, че Министерство на културата ще се намеси в определени ситуации. Ние нямаме такива правомощия. Имаме желание да работим върху подобряване на Закона. Надяваме се и на Вашата подкрепа за това. Благодаря. Следва въпрос от народния представител Жельо Иванов Бойчев относно разходване на предвидените финансови средства за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. Заповядайте, господин Бойчев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители. Аз съм задал въпроси, касаещи подготовка на основната сграда на НДК за нуждите на българското председателство. Между другото, господин Министър, съдбата на малко сложна. Първия въпрос го зададох към господин Томислав Дончев в рамките на миналото Народно събрание, не беше отговорено. Госпожа Лиляна Павлова също вече не отговаря. В крайна сметка с решение на българското правителство от 28 юни Вие сте представител на държавата. Пожелавам Ви по-дълго време да отговаряте за Националния дворец на културата, но знайте, че една от основните функции и дейности, които трябваше да бъдат извършени с оглед подготовка на сградата, е именно въпросът със строителната документация, изработването на идейните и работните проекти. От информацията, която беше предоставена във вече създадената комисия, която се занимаваше с казуса НДК, стана ясно, че цари пълен хаос по този въпрос. Няколко факта ще цитирам от доклада на дирекция „Национален строителен контрол“, която, знаете, извърши проверка за дейността на НДК по подготовка на председателството. От този доклад става ясно, че още на 6 юни 2016 г. Главна дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението“ дава конкретни становища на база на проучване на идеен архитектурен проект и изразява становище, че от основно значение за определяне на приложимите за строежа правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар е ясното дефиниране кои кои от дейностите попадат в обхвата на чл. 151 от ЗУТ и за които знаете, че не е необходимо строителни книжа и съгласуването, издаването на разрешение и за кои това е необходимо. Много добре знаете също, че там има дейности, строително-монтажни работи, които са четвърта категория и Законът за устройство на територията казва, че за тях трябва да бъдат издадени строителни книжа. От документацията, която гледахме до момента, стана ясно, че такъв тип одобрени строителни книжа няма. Затова моят въпрос към Вас в момента е следният: има ли вече издадено

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Бойчев! Работният проект за преустройство на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД е одобрен от главния архитект на София арх. Здравко Здравков на 25 август тази година. Относно издадените и необходимите разрешения за строеж, предмет на сключения договор за проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на българското председателство на Съвета на Европейския е извършването и на текущ ремонт на главната сграда на НДК. Съгласно действащото законодателство за него не е необходимо издаване на разрешение за строеж. За дейностите, за които съгласно Закона за устройство на територията се изисква издаване на разрешение за строеж, със заявление на 6 юли 2017 г. са внесени за съгласуване: инвестиционен проект за строеж, реновация на кухня, етаж 70 и на кухня към ресторанта на етаж 80 в основната сграда на НДК. Разрешение за строеж е получено на 1 август тази година. Внесен е и инвестиционен проект за строеж за промяна предназначението на технически помещения на етаж 80 в санитарни възли. Получено е разрешение на строеж на 1 август тази година. Внесен е и инвестиционен проект за строеж – подмяна на нагнетателни и смукателни камери към зали 7, 8 и 9 с нови проточно-смукателни камери; подмяна на циркулационни помпи; подмяна на съществуващи климатични камери; обновление на отоплителни и охладителни системи; подмяна на водопроводни щрангове; на канални, вертикални; разделяне на водопроводната система на питейна и противопожарна. Разрешение за строеж е получено на 23 август тази година. По отношение на авторските права. Преди начало на строително-ремонтните дейности е извършен оглед и изготвена експертиза за състояние на произведенията на изкуството, въз основа на която е направен план и са предприети мерки за тяхното съхранение, с оглед спецификата им. Стенописната украса – дърворезбованите и месинговите пана, са обезопасени със защитни покрития. Останалите художествени произведения, като текстилни пана и по-големи картини, са демонтирани и съхранени в подходящи помещения до приключване на ремонтните дейности. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. За реплика – господин Бойчев, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Господин Министър, благодаря за информацията, която беше предоставена. От нея става ясно, че на 25 август е издадено разрешението за строеж. Все още не е минал 14-дневният срок за обжалване и влизане в сила на разрешението. Надявам се всичко да бъде наред. Виждате кога е издадено разрешението за строеж. Неслучайно зададох този въпрос толкова отдавна и молбата ми е да си направите нужните изводи: кои са отговорните лица, за да се стигне до тази ситуация. Изключителен национален приоритет по обезпечаване провеждането на българското председателство. Основна политическа цел, която и днес тук дискутирахме и се вижда, че елементарните неща, с които се започва преустройството на една сграда, като одобрението, подготовката на строителните книжа и тяхното съгласуване се извършват буквално в края на месец август, когато би трябвало да са приключили ремонтите. Виждате първия етап, когато е била внесена документацията за одобрение в Столична община. Мога да Ви прочета първото писмо от април месец 2017 г. на главния архитект на София, който връща и отказва одобрение на внесените проекти със следните забележки: липсва съгласуване с пожарната, становище и приложен аварийно-евакуационен план. И, забележете, приложената проектна документация в част „Архитектура“ е напълно неясна. Това е първият отказ на главния архитект на Столична община. Не считам, че е редно Националният дворец на културата да подхожда по толкова безотговорен начин към това. Благодаря за информацията, която предоставихте за съхранението на тези произведения на изкуството. Там наистина има, знаете, доста произведения на изкуството и част от въпроса ми към Вас беше дали са предприети всички мерки по съхранение на тези произведения на изкуството. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, господин Бойчев! Това, което мога да гарантирам, и то се вижда, е, че всички забележки забележки между другото и не само на тези въпроси, но и на много други, свързани с НДК в рамките на тези месец и 20 дни, в които е при нас, или са изчистени, или се доизчистват, така щото да имат законосъобразна, ясна и категорична форма. Това Ви гарантирам. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Преминаваме към третия въпрос към министъра на културата – господин Боил Банов. Той е от народния представител Жельо Иванов Бойчев относно подготовката на НДК за българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Госпожо Председател, господин Министър. Един от големите въпроси извън подготовката на сградата беше и за средствата, които бяха необходими за тази подготовка. Знаете скандала, парламентарна комисия се занимаваше с този въпрос. Станаха ясни редица факти по така зададения от мен въпрос от там. Има решение на Министерския съвет един път от месец август 2016 г., с което се отпускат 17 млн. лв., и второ решение на Министерския съвет от месец юни 2017 г., с което се отпускат допълнително 28 млн. лв. Парламентарната комисия изслуша новия изпълнителен директор, който Вие назначихте, и стана ясно, че 3 млн. 569 хил. лв. са изразходвани за дейности, които не касаят подготовката за българското председателство, един вид е извън целевото предназначение на тези средства. Моят въпрос е: от тук нататък как ще бъде преодолян този дефицит, господин Министър? Имаме предвид, че тези средства са изразходвани за дейности, които са извън тази подготовка. Сключени ли са вече допълнителните договори – допълнителните анекси към основните договори за извършване на строително монтажни дейности и към договора за доставка на апаратура? Тогава ни бе докладвано, че са на етап предварително съгласуване на тези договори за допълнително финансиране с 50%. Дали са сключени? Другият ми въпрос е: тези отпуснати средства от Министерския съвет ще бъдат ли достатъчни за извършване на всички строително-монтажни дейности по подготовката на НДК? Другото, което бих искал да стане ясно от днешното изслушване, първият срок беше септември месец, знаете, беше удължен на октомври месец. Сега в момента Вие може да се ангажирате със срок, в който ще приключат строително-монтажните работи и основната сграда на НДК ще бъде готова да поеме мероприятията по председателството. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. Господин министър, заповядайте

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Бойчев, първо, искам да направя едно важно уточнение. Въпросът, който имам, ще го изчета, защото ми задавате допълнителни въпроси, на които мога да отговоря в момента, но отговорността, която имам пред Вас, ме задължава да ползвам точни данни и цифри.

Каква част от тях и кога са преведени на НДК с отпуснатите целево за ремонтни работи 17 млн. лв. с ПМС от 3 август 2016 г.; разплащани ли са други дейности като електрическа енергия, топлоснабдяване, трудови възнаграждения и други? Тоест, моят отговор е структуриран и съм подготвен да отговоря на този въпрос. Не бягам от други отговори. Мисля, че регламентът изисква да ги имам, за да съм подкрепен с цифри, за да не бъда голословен и неточен. Така че съм готов следващия път да отговоря. Сега ще отговоря в рамките на тези въпроси. С Постановление на Министерския съвет № 193 от 1 август 2016 г. са одобрени промени в бюджета на Министерския съвет за 2016 г. във връзка с увеличаване капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен център“ ЕАД в размер на 17 млн. лв.

като е предвидено, че увеличението се формира от парична вноска в размер на 17 млн. лв. от бюджета на Министерския съвет, осигурени съгласно Постановление № 193 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване промени в бюджета на Министерския съвет за 2016 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество.

на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД в София във връзка с финансово осигуряване на преустройството и адаптирането на неговата основна сграда за нуждите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Съответно от 3 август 2017 г. с Постановление на Министерския съвет за одобряване промени по бюджета вече на Министерството на културата за 2017 г., във връзка с увеличаване на капитала

където е изменено Решение № 310 на Министерския съвет за увеличаване на капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен център“, като думите „Министерство на българското председателството“ се заменят „Министерство на културата“, респективно „министър на културата“. На 22 август 2016 г. на дружеството са преведени 17 млн. лв., на 21 август, сега, на дружеството са преведени още 16 млн. 800 хил. лв.,

Госпожо Председател! Господин Министър, аз разбирам и знам какъв въпрос съм задал. За съжаление, и Вие знаете ситуацията, той беше зададен към госпожа Лиляна Павлова по времето, когато тези факти не бяха достояние на българската общественост и на нас. След това беше направена парламентарната комисия. Вие участвахте в изслушване на нейната работа и там редица от поставените от мен въпроси станаха факт.

въпроса с по актуални неща към днешна дата. Все пак за мен е важно днес да станат ясни няколко неща. Първо, забележките за липсата на инвестиционен контрол и строителен надзор, който да удостовери количеството и качеството на извършваните дейности, на база на които се разплаща, дали вече е преодоляна по времето, по което Вие сте поели ангажимент да отговаряте за НДК? Това е много важно предвид отговорността, която имаме всички ние за разходването на бюджетните средства. И другото е – в изслушване в тази Комисия Вие заявихте, че има известно забавяне и спиране на част от строително-монтажните работи заради липсата на одобрени разрешения за строеж. Казахте, че строително-монтажните работи, това е месец седми, когато бяхте изслушан в Комисията, са изпълнени на 60%. Затова ми се иска днес пред българския парламент да кажете на какъв етап са строителните дейности и ще успеят ли да приключат до подготовка на българското председателство, тъй като аз виждам и от Агенцията за обществени поръчки, че има предоговаряния, възложена е вече единната хомогенна система за сигурност?

в рамките на две минути. Бойчев! Инвеститорски надзор вече има. Сключени са договори, както е по реда на Закона, той действа. Строителен надзор има. Всичко, което касае законността и необходимите организационни структури в НДК, е създадено. Договорът за сигурността, ако не се лъжа, мисля, че днес го сключват.

Така че предстои, може би в рамките на дни, и обявяването на допълнителните споразумения, които касаят техниката, частта „Динакорд“, и строително-монтажните работи. Това е, което мога да кажа в момента. Движим се в срокове. Не мога да не констатирам тези забавяния. Те са естествени с оглед и на разрешенията, които виждате, че някои от тях са получени буквално преди дни.

Преминаваме към последния въпрос. Той е от Любомир Бойков Бонев относно мерки за опазването, съхранението и развитието на Античен комплекс, включващ „Късноантичен комплекс Кула“, „Храм-кладенец“ и „Римска баня“, намиращи се край село Гърло, община Брезник, област Перник. Заповядайте, господин Бонев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Гърленският храм-кладенец е археологически обект, датиран към късната бронзова епоха, намиращ се северно от село Гърло, област Перник. Обектът представлява подземна сводеста зала, изградена над кладенец, към който водят стълбища. В процеса на експонирането му през 1980 г. специалисти от Института за паметници на културата провеждат реставрация. През 2012 г. група от астроархеолози, геофизици и учени от БАН и още няколко области правят опис на храм-кладенеца, за да се допълни експертното становище за разгадаване на предназначението му. За съжаление, визитата на учените с нищо не съдейства за защитаване на това уникално праисторическо съоръжение. Към лятото на 2017 г. състоянието на уникалния археологически обект е лошо. Непрекъснато е посещаван от иманяри, които го разрушават в опитите си да намерят ценни артефакти. На обекта няма постоянна охрана, служители, отговарящи за стопанисването на обекта, или видеонаблюдение. Защитата на съоръжението е важна за предпазването на обекта от иманярски набези и осигуряване на обезопасяването му в това отношение. Господин Министър, според данни на Националния регистър на недвижимите културни ценности с Протокол № 37 от 2013 г. на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности на Античния комплекс край село Гърло е предоставен статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“. В тази връзка моят въпрос към Вас е: какви мерки ще предприемете за опазването, съхранението и развитието на античния комплекс, включващ

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Бонев, отговор на Вашия въпрос Ви уведомявам за следното: през 2012 г. Министерството на културата финансира изработване на Актуализация на проект за защитна сграда и проект за консервация, реставрация с технологии и експониране за обект „Мегалитен храм-кладенец“ край село Гърло, община Брезник на стойност 6300 лв. През месец май 2013 г. Министерството съгласува изготвения проект, като в становището е посочено, че всички строително монтажни и консервационно-реставрационни работи трябва да се извършват в присъствието на компетентен археолог. На 24 юли 2014 г. е сключен договор между Министерството на културата и община Брезник за изграждане на защитна сграда и консервация на Мегалитен храм – кладенец, местност „Пусто гърло“, село Гърло, като финансовата подкрепа е на стойност 50 хил. лв. Съгласно сключения договор Министерството на културата е превело на 5 август 2014 г. по сметка на община Брезник сума в размер на 35 хил. лв. С писмо от 29 октомври 2014 г. община Брезник иска удължаване на срока на договора с една година поради невъзможност да изпълни предвидените в него дейности вследствие на разрушена инфраструктура. С оглед невъзможността да бъдат изпълнени дейностите по договора, Министерството на културата писмено е уведомило кмета на община Брезник, че няма правно основание за удължаване срока на договора и община Брезник е възстановила по сметката на Министерството предоставения аванс в пълен размер. За да съдейства Министерството на културата за опазване на недвижимата културна ценност, община Брезник може да кандидатства отново за отпускане на средства по Програма „Опазване на недвижимо културно наследство“ по условията и реда на правилата за избор на обекти и определяне дейностите за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.

Благодаря, госпожо Председател. Господин Министър, аз си позволих това лято да отида до обекта. Навесът и всичко, направено от община Брезник, са в окаяно състояние. са в окаяно състояние. Имам предвид, че навесът е напълно разрушен, паметникът се руши, продължава да няма видеонаблюдение, няма физическа охрана на обекта. Отделен е въпросът, че няма технически достъп до обекта. Транспортната инфраструктура е изцяло нарушена. Минава се през защитената зона на яз. „Красава“, захранващ град Брезник. Мисля, че Министерството е редно да влезе в ролята си и да вземе спешни мерки. Не мисля, че общината е водеща в този случай. С каквото е необходимо ще помогнем на кмета и ние, за да се случат нещата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Бонев, ще Бонев, ще повторя – ние сме готови да финансираме. Имаме програми, по които да финансираме. Обектът е важен и е от национално значение, но трябва да има път до там, за да се случи това финансиране. Ако общината не направи инфраструктурата,

Аз мога да дойда и с Вас да разговаряме с кмета, да търсим начини. Не мога да финансирам инфраструктурата, но мога да съдействам да търсим решения в тази посока. Проблемите са взаимно свързани. Благодаря. Преминаваме с въпроси към министър Нено Димов – министър на околната среда и водите. Първият въпрос е от народния представител Ивелина Веселинова Василева относно готовността на пречиствателните станции по Черноморието за летния туристически сезон. Заповядайте, госпожо Василева. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Изграждането на екологичната инфраструктура в страната е безспорен приоритет на правителствата, ръководени от министър-председателя господин господин Бойко Борисов. Само през 2015-а и 2016 г. бяха въведени в експлоатация 51 пречиствателни станции за отпадъчни води. Големи бяха усилията, положени и за осигуряването на необходимата инфраструктура, обезпечаваща населените места по Черноморското крайбрежие. Близо 350 млн. лв. бяха инвестирани за по-чистото ни море. Бяха изградени шест пречиствателни станции на Черноморското крайбрежие. Три от тях са изцяло нови – Созопол, която обслужва и Черноморец, бургаските квартали „Горно Езерово“, както и минерални бани – Банево и Ветрен. Бяха реконструирани и модернизирани три други пречиствателни станции – в Поморие, пречиствателната станция Равда - Несебър, както и Варна - Акациите. Освен това бяха изградени още две пречиствателни съоръжения в Черноморския регион – Провадия и Руен. Всички тези пречиствателни станции изцяло отговарят на екологичното законодателство и съответстват на изискванията на Директивата за градските отпадъчни води и Директивата за водите за къпане. Осигурено е пречистването на азот и фосфор, което е изискуемо и има осигурено дълбоководно заустване. Изградени бяха над 230 км канализация и 142 км водопроводи. Безспорни са ползите за здравето на хората, опазването на околната среда и развитието на икономическите дейности, в това число туризъм, рибарство и аквакултури в регионите с тази инфраструктура. Уважаеми господин Министър, на 1 и 2 юни Вие заедно с министъра на туризма госпожа Николина Ангелкова извършихте съвместни проверки за готовността на пречиствателните станции по Черноморието във връзка със започването на туристическия сезон. Какви са резултатите от извършените проверки и последващите от мобилните съвместни групи на двете ведомства? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Василева. За отговор – министърът на околната среда и водите господин Нено Димов. Заповядайте, имате три минути за отговор. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Василева! Факт е, че през 2015 и 2016 г. има съществен напредък. Много пречиствателни станции бяха завършени. Те определено дадоха ново качество на живот, особено в Черноморието. На 1 и 2 юни имаше съвместна проверка. Аз посетих пречиствателните станции във Варна, Созопол, Лозенец, Златни пясъци и Равда. Проверките, които направихме съвместно с регионалните инспекции по околната среда, Басейновата дирекция в Черноморския регион и Министерството на туризма, показват готовност на пречиствателните станции за летния туристически сезон. Нещо повече, съгласно моя Заповед от 31 май 2017 г., освен планираните контролни проверки извършваме и извънредни на всички обекти – потенциални замърсители на Черно море. Обект на засилен контрол са както регламентираните източници на отпадни води и производствените обекти, така и нерегламентираните, изхвърлящи отпадни води от временни преместваеми обекти в близост до морето и морските плажове. Конкретно за всяка станция, която посетих, ми позволете да отбележа по няколко данни. Пречиствателната станция във Варна пречиства отпадъчните води от град Варна, град Аксаково, град Игнатиево, село Каменар, село Тополи, село Езерово и работи със съоръжения за биологично пречистване и допълнително пречистване на азот и фосфор, след реализирането на реконструкция и модернизация със средства по Оперативна програма Пречиствателната станция в Златни пясъци пречиства отпадъчните води от Златни пясъци, селищното образувание „Ален мак“, кв. „Чайка“ и ваканционен клуб „Ривиера“ и функционира със съоръжения за биологично пречистване. С цел отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор през 2015 г. е изготвена проектна документация за реконструкция и модернизация на пречиствателната станция.

Предвидено е допълнително натоварване от 72 хил. еквивалент жители през летните месеци и 18 хил. еквивалент жители през зимния период и частично изграждане и реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа в селищно образувание „Ален мак“. Изградено е и дълбоководно заустване на пречистените отпадъчни води. Пречиствателната станция в Несебър - Слънчев бряг - Равда пречиства отпадните води от Несебър, кв. „Слънчев бряг“, село Равда, село Влас, село Тънково и село Кошарица. Извършени са разширения, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа и пречиствателната станция. Работният максимум е с капацитет 220 хил. еквивалент жители с биологично пречистване и допълнително пречистване на азот и фосфор и е реализирано дълбоководно заустване на близо 2,5 км в морето. В с. Тънково е изградена канализационна система, обхванати са всички битово фекални води, доведени са до канализационната помпена станция в с. Тънково, откъдето се отвеждат до пречиствателната станция в с. Равда. Дейностите отново са финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ За За пречиствателната станция в Созопол. Отпадните води се пречистват от канализационната система на Созопол, Черноморец и Равадиново чрез биологично пречистване и допълнително от общ азот и фосфор. Реализирано е също дълбоководно заустване на пречистените води с пари и средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. г.“. За с. Лозенец. Там е изграден задържащ резервоар, финансиран от ПУДООС, който всъщност реши проблема с недостатъчния капацитет на пречиствателната станция.

Благодаря. Аз съм удовлетворена от информацията, която представихте, която ясно показва, че ефект от инвестициите има и той е видим. Благодаря на Вас, на цялото правителство за това, че продължавате усилията за изграждането на инфраструктурата в местата, които имат необходимост от допълващи съоръжения или разширяване на мрежата. Надявам се, че проектите в „Златни пясъци“ и Приморско ще завършат успешно и в срок. Сигурна съм, че ще следите за това. Искам и лично да Ви благодаря за ангажимента, който поехте за намиране на необходимите средства за изграждане на пречиствателни съоръжения и в по-малките населени места, в това число Ахтопол и Синеморец, които са в Бургаския избирателен район. Пожелавам успех и с регионалните прединвестиционни проучвания, които ще бъдат базата на големите регионални проекти през втория програмен период. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева. За дуплика – господин Министър, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Василева, действително ние ще се постараем да държим високото темпо, което беше наложено през Оперативна програма 2007 – 2013 г., респективно началото на текущата Факт е, че трябва да бъде обърнато внимание и ние сме имали разговори с Вас и за по-малките населени места, разбира се, не само по Черноморието, но особено имайки предвид и важността за туристическия сезон. Така че се надявам с общи усилия да можем да постигнем ефект там и да продължим развитието на инфраструктурата. Действително Оперативна програма „Околна среда

Следващият въпрос е от народния представител Валентина Александрова Найденова и Милко Недялков Недялков относно възможности за стопанисване и управление от община Троян на находища на минерални води в с. Чифлик, с. Шипково, община Троян, област Ловеч. Заповядайте, госпожо Найденова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! На територията на община Троян, област Ловеч, са актувани като изключително държавна собственост находища на минерални води, както следва: с. Чифлик – един минерален извор, с. Шипково – пет. В § 133 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите се даде възможност министърът на околната среда и водите да предоставя безвъзмездно за управление и ползване на съответните общини за срок от 25 години от влизане в сила на Закона, минералните води от находища по Приложение 2 към чл. 14, т. 2, от които не са предоставени: концесии за добив на минерална вода и не са подадени молби за предоставяне на концесии за минерални води; разрешителни за водовземане за питейно-битово водоснабдяване на повече от една община; разрешителни за ползване на повече от 51 на сто от от утвърдените експлоатационни ресурси на находището. Нашите въпроси към Вас са следните: първо, има ли подадени молби от 1 януари 2011 г. до момента от община Троян за предоставяне на минерални води за безвъзмездно управление и ползване от гореспоменатите находища и ако има, то какви са мотивите за отказ? Второ, има ли подадени и други молби пак от същата дата – 1 януари 2011 г. до момента, за предоставяне на концесии за минерални води от гореспоменатите находища и ако има такива, по кои от по кои от тях след проведени проучвания по предложение на министъра на околната среда е решил да откаже или да започне подготвителни действия за предоставяне на концесия? Ако се започнали действия по предоставяне на концесия или концесии, на какъв етап се намират?

През 2011 г. община Троян изразява желание по придобиване на право за безвъзмездно управление и ползване на находища на минерална вода „Шипково“, с. Шипково и находище „Чифлик“, село Чифлик - област Ловеч, със срок за 25 години. на околната среда и водите е уведомило община Троян за невъзможността за предоставяне на находище при следните мотиви. Находище „Чифлика“ не отговаря на изискванията за предоставяне, описани в Закона за водите, тъй като към него има предоставено разрешение за ползване на повече на 51 на сто от утвърдените експлоатационни ресурси на находището. Находище „Шипково“ също не отговаря на изискванията за предоставяне, описани в Закона за водите, тъй като към 2011 г. от сондаж Л-2 има предоставена действаща концесия за добив на минерална вода. За находище „Шипково“ има подадени следните инициативи по чл. 20 от Закона за концесиите. През октомври 2010 г. е заявена инициатива за предоставяне на концесия на сондаж № Л-37. Със заповед от септември 2012 г. са са стартирали подготвителни действия за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от сондаж № Л-37. Подготвителните действия са преустановени със заповед от месец юли 2014 г. на министъра на околната среда и водите до предприемане на действия за въвеждане в експлоатация на пояс първи на санитарно-охранителната зона на сондаж № Л-37 или за предприемане действия за предоставяне на концесия от сондаж № Л-2 след изпълняване на правните предпоставки. От Басейнова дирекция „Дунавски регион“, като орган, стопанисващ и управляващ находище „Шипково“, са предприети действия за подготовка на документи за издаване на акт за публична държавна собственост на пояс първи на санитарно-охранителната зона и провеждане на процедура по определяне на санитарно-охранителната зона около сондаж № Л-2. През 2013 г. е заявена инициатива за предоставяне на концесия от сондаж № Л-2. Предвид разпоредбите на чл. 47, ал. 1 от Закона за водите, съгласно която от едно находище на минерална вода се предоставя концесия за добив само на един концесионер, процедурата за предоставяне на концесия на сондаж Л-2 не може да бъде открита. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Госпожо Найденова, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Министър, малко странно е, че след като община Троян е заявила да бъде дадено като публична общинска собственост възможност тя да печели оттам, появява се инвеститор. Няма проблем. Този процес е твърде публичен и прозрачен, но някак си е много обидно, когато частният интерес блокира общия интерес. Аз не знам точно кой е изявил това искане, тъй като многократно община Троян е проявявала интерес да разбере кой е този източник, аз не го проверих, нищо че имам право на такава информация, но споделям с Вас като гражданин на тази община, че много съжалявам и ми е обидно дано не са хора от същия район, да блокират нещо, което ще бъде в публичен интерес. Дано това да не бъде обаче една система. Давам сигнал за другите общини. Предполагам, че и друг народен представител може да се оплаче след време и да му стане много болно по този въпрос. Само завършвам. По телевизията в момента върви един рекламен материал, озаглавен „Икономическият бум на Юга“. Това са нови инвестиции в община Асеновград и други южни градове, но няма да кажа нещо ново, че Северът, считайте Северна България, катастрофално изостава в икономическо отношение, задъхват се и малките общини, където финансовите ресурси не достигат. Мисля, че трябва да постъпите държавнически и да реагирате позитивно и своевременно на всяко законово искане от общините за разширяване възможностите им за нови приходи, включително от концесии и/или безвъзмездно управление и ползване на минерални води. Дай Боже все пак тоя процес да открехне и да тръгне, защото мисля, че не само община Троян разчита на това. Благодаря Благодаря, уважаема госпожо Найденова. За дуплика, господин министър. МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожа Найденова! Напълно разбирам, равнопоставени Напълно разбирам, равнопоставени са и не мога да правя разлика между частната, общинската и държавната, но, така или иначе, балансът между различните, особено когато става дума за развитие на един регион, трябва да бъде търсен и този баланс ще бъде търсен в политиката на Министерство на околната среда и водите. Към този момент няма такава възможност, но при всички положения ще продължа да следя този процес, за да видим дали ще се отвори. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин министър. Следващият въпрос от народния представител Атанас Петров Костадинов е относно предприетите действия по Закона за отговорността за предоставяне и отстраняване на екологични щети на собствениците на резервоари с опасен отпадък, находящи се в бившия завод „Полимери“ ¬– Девня. Заповядайте, господин Костадинов. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! С Постановление 118 от 22 юни 2017 г. Министерският съвет отпуска като допълнителни разходи 15 милиона 193 хиляди лв., от които 14 милиона и 400 към областния управител на Варна за обезвреждане на опасен отпадък частна собственост, разположен в територията на бившия завод „Полимери“ Девня. Седмица по-късно аз зададох въпрос, но така се стекоха обстоятелствата, че сега предстои неговият отговор и разискване. За тази цел е обявена обществена поръчка, нещо, което не касае Вас, доколкото Вие не сте вносител в Министерския съвет, а е министърът на финансите. По една класическа процедура от петимата участници четирима са отстранени, отворена е цена, която е в размер на 5455 лв. или между 4 и 5 пъти по-скъпо от експертната оценка за това, което може да бъде свършено с необходимите пари. Действията на държавата са предприети във връзка с това, че предприятие „Полимери“ е в несъстоятелност и е в невъзможност да предприеме превантивни мерки по обезопасяване на опасния отпадък, разположен близо до Девня. Към датата на осигуряване на държавното финансиране обаче са налице съвсем други обстоятелства. Първо, предприятието вече има нов собственик, витален и второ, тази поръчка е постановена от КЗК като незаконосъобразна. Същият поземлен имот, в който са разположени опасните отпадъци, това число и цистерните, са приватизирани. Новият собственик на дружеството е „Хъс“ от Пловдив. Към датата на отпускане на държавните средства в размер на 14 милиона лева, както и в началото на изпълнение на договора, МОСВ и съответните териториални структури, в случая РИОСВ, е следвало да предприемат действия по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети, с който да задължи новия собственик „Хъс“ ООД да предприеме превантивни действия. Неприлагането на Закона за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

Съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети Районната инспекция във Варна характеризира случая като непосредствена заплаха за възникване на екологични щети. Отговорен за отстраняването на заплахата е операторът „Полимери“ АД. В тази връзка директорът на РИОСВ Варна през март 2013 г. издава заповед за прилагане на превантивни мерки от Полимери“ АД. След връчване на заповедта синдикът на дружеството внася в Регионалната инспекция мотивирано становище за невъзможност за изпълнение на поставените превантивни мерки. Следва проверка от Инспекцията, която установява, че не са предприети действията по изпълнение на заповедта. Предвид това министърът на околната среда и водите със заповед от април 2013 г. определя областния управител за отговорен за изпълнение на мерките. Следва да се има предвид, че Законът за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети предвижда механизъм за възстановяване от оператора „Полимери“ АД на направените от областния управител разходи за изпълнение на мерките след като същите бъдат изпълнени. среда и водите многократно е подпомагало и предоставяло разяснения и указания на областния управител, включително че следва да планира в държавния бюджет за съответната година средствата, необходими за изпълнение на заповедта. През 2013 г. областният управител провежда обществена поръчка ¬– изготвено е техническо задание и финансов разчет на разходите за изпълнение на провежданите мерки. Във връзка с подадено искане от областния управител до Министерския съвет през юли 2014 г. МОСВ съгласува проект за решение на Министерския съвет за отпускане на необходимите средства. Въпреки това съгласно информацията от областния управител заявените средства не са постъпили в сметката на областната администрация. През 2015 г. РИОСВ – Варна, извършва проверка на площадката на „Полимери“ АД във връзка с изпълнението на превантивните мерки от Заповедта на министъра. при проверката не е констатирано наличие на пробиви и изтичане на химични вещества от резервоарите. Установено е, че е осигурена 24-часова физическа охрана, но въпреки това непосредствената заплаха за възникването на екологичните щети не е отстранена. През октомври 2016 г. областният управител на област Варна обявява обществена поръчка за избор на изпълнител на постановените мерки. Видно от интернет страницата на КЗК, процедурата е обжалвана, като на 30 май 2017 г. КЗК се произнася с решение. С оглед осигуряване на необходимите средства за изпълнението на мерките, на на заседание на Министерския съвет на 21 юни 2017 г. правителството одобрява допълнителни средства в размер на 14 млн. 402 хил. лв. Осигуряването на средствата позволява предприемането на незабавни действия по отстраняване на непосредствените заплати и предотвратяване на екологични щети. В заключение бих искал да Ви уверя, че Министерството на околната среда и водите своевременно е предприело по компетентност всички предвидени от Закона действия, както и в допълнение оказва съдействие на областния управител с указания и разяснения за прилагането на Закона. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин министърът проследи сигнатурно хронологията, тя е точно такава. Моето твърдение е, че след 14 март 2017 г., господин министър когато е събранието на кредиторите и на заседанието, на която се взима решение да се извърши продажбата, действието на Закона след тази дата, на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети вече влиза в сила, има адресат новия собственик на този терен и на този отпадък, а не българските граждани, не държавния бюджет, Министерския съвет. Странното е, че един ден преди края на служебния кабинет с Постановление 76 на 18 април 2017 г. служебният кабинет също е отпуснал 418 147 лв. в хипотеза след като има нов собственик. Много ясно и Законът, и Директива 2004/35 на Общността казва чия е отговорността в тези случаи. Така че това е моята теза – след датата 14 март 2017 г., мога да Ви оставя събранието и решението на кредиторите, при наличието на нов собственик няма друга хипотеза, освен тази РИОСВ да издаде предписание към новия собственик скоротечно да отстрани всички потенциално застрашаващи населението и средата фактори. Пак казвам, казусът с това наше твърдение, защото ние сме подготвили сигнал до прокуратурата, че експертната и справедлива цена, за която има документи, е в размер на четири-пет милиона, а са отпуснати 14, това не касае дейността на МОСВ, но, така или иначе, за да работи държавната машина ефективно, е нормално и добре институциите да си кореспондират и всяко ново обстоятелство, което се появи, да се вземе предвид и да се реагира законово. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов. За дуплика – господин Министър!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 в случая от „Полимери“ АД, независимо кой е собственикът му, а имайки предвид спешността на действията, мисля, че е добре да бъдат предотвратени, а след това да бъдат търсени, отколкото отново да се започва процедурата от самото начало. Но принципно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

През месец април 2017 г. бе прието Решение на Европейската комисия, определящо нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества, отделяни в атмосферата от големите горивни инсталации. В тази връзка въпросът към Вас е:

Приетите емисионни нива в заключенията за най-добри налични технологии за големите горивни инсталации са за следните замърсители – серен диоксид, азотен диоксид, прах, живак, хлороводород и флуороводород. Нашето становище е, че като цяло определените емисионни нива за азотни оксиди и прах не представляват проблем за големите горивни инсталации от енергийния комплекс „Марица изток“. Потенциален проблем е спазването на емисионните нива за серен диоксид поради характера на местните въглища, които се характеризират с високо съдържание на сяра, пепел, а също така и с ниска калоричност. Топлоцентралите от Маришкия басейн след влизането в сила на Директива 2010/75 ЕС относно емисиите от промишлеността вече са използвали една възможност за дерогация. Те са кандидатствали пред компетентния орган и са получили дерогация по чл. 31 от Директивата, който дава възможност когато заради качеството на местните лигнитни въглища не могат да бъдат постигнати определените в Директивата норми, да се прилагат в минимална степен на десулфуризация за емисиите на серен диоксид. От 1 януари 2016 г. тази степен е минимум 96% вместо технически изискваната норма за постигането в милиграми на нормален кубичен метър. В заключенията на най-добри налични техники за тези топлоцентрали обаче освен по-високите от 97% минимална степен на десулфуризация има и задължение за спазване на норма за допустими емисии на серен диоксид от 320 милиграма на нормален куб. метър. Според нас трудно ще бъде постигането именно на тази норма, определена в милиграми на нормален куб. метър. Тъй като към днешна дата не е налична достатъчно правдоподобна информация за нивата на реалните емисии на живак, към момента единственото задължение на оператора, изгарящ въглища, включително лигнитни въглища, е да измерва поне веднъж годишно общите емисии на живак. Не сме в състояние да се произнесем дали постигането на нормите от заключенията ще бъде проблем за топлоцентралите. Изискването за измерване на емисиите от живак е в сила от 1 януари 2016 г., поради което данните, с които разполагаме, са непълни за всичките видове горива и е редно да се предприемат мерки едва след като се изучи изцяло въпросът. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. За реплика заповядайте, господин Танев. Благодаря за отговора, господин министър. Аз имам един доуточняващ въпрос: съществува ли риск за енергийната независимост на страната? Изготвен ли е анализ за икономическите и социални последствия за България при влизане в сила на новите норми? Разполагате ли със становища от работодателски, браншови и неправителствени организации? Благодаря Ви, уважаеми господин Танев. За дуплика – господин Министър, заповядайте.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 Това, което прави Министерството на околната среда и водите и ние направихме среща и със синдикатите, и с топлоцентралите и сме в непрекъснат контакт с тях, е да видим как може тези нови изисквания, които има в директивата, да бъдат постигнати с възможно минималния финансов ефект от гледна точка и на социалното положение в региона. Така че ние сме в непрекъснат контакт, включително с разясняване на възможностите на потенциални бъдещи дерогации, които се дават като опция в новата директива. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин министър. Следващият въпрос е от народния представител Ивелина Василева относно информация за черноморските делфини. Заповядайте, госпожо Василева. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Трите вида черноморски делфини – афала, муткур и обикновен делфин, са защитени видове, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Съгласно законодателството е забранено тяхното обезпокояване, преследване, улавяне, избиване, а вземането на намерени мъртви екземпляри е позволено само по процедура, утвърдена от компетентния орган. През последните няколко години се регистрира увеличаване на броя на откритите мъртви делфини по крайбрежието. Това предизвика сериозно притеснение сред обществото и поради липса на потвърдено научно мнение бяха лансирани различни предполагаеми причини. От страна на Министерството на околната среда и водите през 2016 г. бяха предприети редица мерки и инициативи, свързани с повишаване информираността за оказване на помощ на бедстващи китоподобни, както и с цел координиране на контрола и съгласуване на действията на всички органи, които имат отношение към проблема, това число РИОСВ, Басейнови дирекции, Българската агенция за безопасност на храните, ИАРА, институтите по кинология и рибни ресурси към БАН и общините от Черноморския регион. За да бъдат установени причините за увеличената смъртност, Министерството се ангажира да намери подходящи тела за изследване и организира аутопсията. По покана на МОСВ и по препоръка на АКОБАМС за целта беше ангажиран италиански учен от университета в Падуа. В резултат от взетите проби и последващи лабораторни анализи, извършени в Италия, стана ясно по време на мандата на служебното правителство, че причина за смъртността на морските бозайници е заразно заболяване – морбили. Тъй като информацията беше ограничена, уважаеми господин министър, Ви моля в тази връзка да представите подробности от заключенията на италианския специалист, както и актуална информация за ситуацията през тази година. Благодаря.

продължение на редица действия за ефективно адресиране на проблема с наблюдаваната увеличена смъртност на делфините по българското крайбрежие на Черно море, както и с цел да получим задълбочено и максимално обективно разбиране на проблема, Министерството на околната среда и водите провежда провежда аутопсия на две тела на обикновен делфин и муткур през месец ноември 2016 г. Във финалния доклад на ангажираните италиански учени е извършен анализ на данните за регистрираните през последните няколко години изхвърлени на брега китоподобни. Въз основа на обработката на данните по видов и възрастов състав, докладът доказва хипотезата на наличието на феномен на „необичаен случай на смъртност“ по българското крайбрежие на Черно море през лятото на 2016 г. Това е доказано от факта за: Първо, рязко увеличаване на броя на изхвърлените тела през летните месеци на 2016 г. – с максимум през месец юли, и през 2015 г. – с максимум през месец август. Второ, двойно увеличен брой тела през летните месеци на 2016 г. в сравнение на предходната година. Трето, преобладаващ брой изхвърлени новородени и млади индивиди, представляващи имунологично податливи организми. Научната експертиза отчита, че част от регистрираните случаи са в рамките на нормалните стойности за изхвърляне на брега, особено за вида афала, както и отчита засиления през лятото мониторингов принос от страна на посетителите на плажовете. Резултатите от микроскопските изследвания на двата индивида, които единствени бяха подходящи за аутопсия, доказват хипотезата за разпространение на специфичния за китоподобните вирус на морбили в Черно море. В повече детайли, муткурът е починал в резултат от инфекция, причинена от вируса, и последваща бронхопневмония, което усложнение вероятно е засегнало възможността на все още зависимия от майката индивид, да следва групата. Застъпената хипотеза за обикновения делфин, също млад и полово незрял, е за остра инфекция и общо състояние на дискомфорт, вероятно проява вследствие на вирусното заболяване. Авторите подчертават и други подобни случаи, сред които са случаи на 150 изхвърлени муткура по турското крайбрежие на Черно море през 2009 г., както и през месец юли 2016 г., а също и на ивичест делфин по италианското крайбрежие на Йонийско море. В заключенията авторите посочват, че това е второто доказано установяване на този вирус в Черно море, повече от 20 години след първото през 1994 г. Въз основа на актуалната информация от страна на районните инспекции в Бургас и Варна, като контролни органи относно процедурата с китоподобните бозайници, общият брой на регистрирани мъртви тела от началото на годината до 18 юли 2017 г. е 81.

Благодаря. Уважаеми господин Министър, аз съм удовлетворена от детайлната информация, която представихте, във връзка с причините за смъртността на китоподобните в Черно море. Безспорно научното мнение е важно, научната експертиза е тази, на която трябва да се опираме. Затова е важно обществото да знае какво се случва, какви мерки и действия са предприети, какви са причините за изхвърлените тела на брега. Спомняте си доста разнопосочните коментари и обвинения, които бяха хвърлени в една или друга посока през изминалата година. Ето защо още веднъж казвам, че съм удовлетворена както от приноса на учените за намирането на отговор на този въпрос, за причините, така и от усилията на Министерството на околната среда и водите и другите компетентни органи за продължаващ мониторинг и проследяване на състоянието на популацията на делфините в българското Черно море. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева. Дуплика ще има ли, господин Министър? Не. Преминаваме към следващият въпрос. Той е питане от народния представител Христо Грудев Грудев и Живко Иванов Мартинов относно разработване и провеждане на държавна политика в областта на околната среда.

Моето питане е относно разработването и провеждане на държавната политика в областта на околната среда. Министерството на околната среда и водите разработва и провежда държавна политика в областта на околната среда като основните й аспекти са свързани със законодателни инициативи, стратегическо планиране, изпълнение на секторни политики, упражняване на превантивна дейност и управление на програми и проекти, финансирани от Фондове на Европейския съюз, и други международни финансиращи организации. От представените пред обществото приоритети на правителството в сектор „Околна среда“ и от Вашите изказвания виждаме, че в основата на успешната политика в областта на екологията залагате търсенето на баланс между три основни точки: опазване на околната среда, икономическо развитие и повишаване качеството на живот. В този смисъл моето питане към Вас е следното: каква ще е политиката на Министерството и Вашата като министър на околната среда и водите по отношение намирането на обща допирателна между гореспоменатите три точки? Бихте ли споделили конкретни стъпки, които предстои да предприемете в тази посока? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Грудев. Господин Министър, имате пет минути за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова! В отговор на Вашето питане бих искал да Ви представя политиката на Министерство на околната среда и водите. Цялостната ни дейност за осъществяване на интегрирана политика в областта на околната среда и преход към зелена икономика, която едновременно намалява рисковете за околната среда и гарантира гарантира растеж и развитие, защитава здравето и благосъстоянието на хората и пази биологичното разнообразие, е насочена към осъществяването на три основни приоритета: опазване, съхраняване и увеличаване на природния капацитет на страната; развитие на ефективна от гледна точка на използването на ресурсите екологосъобразна, нисковъглеродна икономика; осигуряване на висока степен на защита на гражданите от свързаните с околната среда въздействия върху здравето и благосъстоянието им. Непосредствените усилия на Министерството са насочени към това да подпомага процеса на прилагане на екологичната политика като намалява административните и регулативните тежести върху гражданите и бизнеса. В тази връзка работим в активно сътрудничество с редица работодателски организации, които предлагат конкретни мерки за намаляване на административната тежест и съкращаване на сроковете за издаване на документи от компетентността на нашето ведомство. В процес на обсъждане сме с тях и за идеята за обединяване на някои от големите екологични процедури. Основната цел е да осигурим еднаква конкурентна среда, подходяща и благоприятна за бизнеса, като се прилагат по един и същи начин правилата за контрол и издаване на разрешителни и разрешения безпристрастно, и съгласно екологичното законодателство. Фокусът на политиката трябва да бъде към човека и неговото благосъстояние. Здравословната околна среда, разумното използване на ресурсите, опазването на биологичното разнообразие и природата са едната страна на екологичната политика. Създаването на възможности за икономически растеж, ръст на брутния вътрешен продукт и по високи доходи на хората е другата страна. Следваме подход за минимизиране на възможните напрежения между политиката за опазване на природата и икономическите дейности отстраняваме слабостите при прилагането на законодателството. Интегрираме екологичните цели в различните области, повишаваме достъпа до данни, усъвършенстваме комуникациите и стимулираме активното участие в провежданата политика по околна среда на всички заинтересовани страни. С цел създаването на финансов, стратегическа, нормативна и регулативна рамка в полза на зеленото икономическо развитие Министерството на околната среда и водите работи в партньорство с местната власт и бизнеса за насърчаване на инвестициите в екологичната инфраструктура, както и в мерки за защита на човешкото здраве и опазване на природния капитал. Оперативната програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ е основният финансов инструмент. Средствата по Програмата се предоставят приоритетно на общини с нарушено качество на въздуха – за разработване или актуализиране на общинските програми за качеството на въздуха. Предстои да бъдат финансирани инвестиционни мерки, насочени към битовото отопление и обществения транспорт. Продължава работата на междуведомствената работна група, която трябва да предложи промени в законодателството, насочени към ограничаването на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, които се продават за битово отопление. В рамките на тази група се очаква да бъде решен и проблемът с предоставянето на помощи за отопление. Инициирахме създаването на междуведомствена група с участие на заинтересованите страни, която да обсъди прилагането на спешни мерки във връзка с транспорта. Преди всичко става дума за подобряване на контрола по отношение съответствието на моторните превозни средства с техническите изисквания, на които трябва да отговарят, с оглед намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. В контекста на постигане на целите по използване на отпадъците, като ресурси, финансирането по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ има за цел управлението на отпадъците по начин, който не застрашава живота и здравето на хората и им предоставя една чиста и благоприятна околна среда. Насърчаваме съвременните технологии, като стремежът ни е бизнесът да работи за рециклирането на принципите на кръговата икономика и да инвестира в технологии за оползотворяване на отпадъците, което носи добавена стойност на предприятията. За подобряване средата на живот на населението продължава изграждането на регионалните системи за управление на отпадъците и поетапното осигуряване на допълнително финансиране за общините, които трябва да изпълнят задълженията си по закриването и рекултивацията на старите сметища. Един от основните приоритети в работата на Министерството към момента е постигането на възможност за дерогация от предложената цел по депониране, тъй като не е налице яснота относно финансирането след 2020 г., както и допустимостта на определени видове инвестиции и дейности по третиране на отпадъците. Договореният мандат за преговори с Европейския парламент между държавите членки и Съвета предвижда възможност за дерогация, от която България би могла да се възползва, което може да се отчете като един от успехите в преговорния процес на Инвестициите в сектора „Води“ са насочени към подобряване пречистването на отпадните води и разходоефективно управление на ресурса за питейните води. По този начин осигуряваме нови възможности за бизнеса и повече зелени работни места. Програмата на МОСВ за подпомагане на общините за ефективно управление находищата на минерални води на тяхната територия със средствата на Националния доверителен екофонд е друга конкретна стъпка към намиране на баланса между трите точки, за които говорихме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.

отговора на питането. Радвам се, че умело стъпили върху тези три фундамента – екология, икономика и качество на живот, смятам, че умело балансирайки между тях, ще успеете успешно да се справите с предизвикателствата, които предстоят пред Вас като министър.

министър Димов. Това е въпрос от народния представител Дора Илиева Янкова относно етапно изпълнение на геотермалната отоплителна система на град Златоград. Заповядайте, госпожо Янкова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Министър Димов, моят въпрос е относно изпълнението на геотермалната отоплителна система на град Златоград. От 2005 г. е в процес на изпълнение и проектиране по програма ФАР и целият този процес тече 12 години. Една дискусия, подкрепена от бизнеса, от жителите на Златоград, важна за Златоград. Самият проект е важен за качеството на живота на Златоград, за стопанското, икономическо развитие на Златоград и за допълнително разкриване на неговия туристически облик. Първият модул на проекта се изграждаше със средства на ПУДООС.

Тук, в залата, сме говорили с министър Василева, че имаше забавяне на изпълнението на проекта. Може би ще ме информирате как е приключил? Остават още три подобекта – тръбопроводът от Ерма до Златоград с дължина около около 14 км; градската топлопреносна мрежа до публичните, до жилищните сгради; както топлопреносната мрежа до туристическите сгради, които са свързани с балнеолечението. Градската геотермална централа е изградена по-рано по ФАР. Може би тя трябва да бъде рехабилитирана. Тук, в залата, съм получавала отговор, че комплект от проекта за останалите три модула е внесен в Министерството на околната среда и водите. Обществеността на Златоград очаква

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова! В изпълнение на решение на Управителния съвет на ПУДООС са сключени два договора през месец март 2014 г. за проект „Изграждане на геотермална отоплителна система – град Златоград“ за подобект 1 – „Водовземно съоръжение и

на геотермална отоплителна система на град Златоград“, подобект „Водовземно съоръжение и конструкция на надземна част към геотермален водоизточник, изпълнение на СМР“ сумата е за 2 млн. 915 хил. 94 лв. и 82 ст. Дейностите по договора за изпълнени и за разплатени общо 2 млн. 593 хил. 91 лв. 45 ст. след представяне на документи за окончателно разплащане – протокол за приемане на съоръжението, предназначено за водоползване на подземни води, и протокол на Районната инспекция по околната среда и водите, констатиращи окончателното изпълнение на дейността. Договор № 93-59 от 7 март 2014 г. за финансиране на проект „Изграждане на геотермална отоплителна система – град Златоград“, подобект „Водовземно съоръжение и конструкция за надземна част към геотермален водоизточник – провеждане на хидрогеоложки изпитания и изготвяне на доклад за оценка на експлоатационните ресурси на новоизградено водовземно съоръжение“ е за сума в размер на 74 хил. 400 лв. Дейността по договора е изпълнена, средствата са разплатени след предоставяне на документите за окончателно разплащане – Заповед № РД - 65 от 1 февруари 2016 г. на министъра на околната среда и водите за експлоатационния ресурс и протокол на Районната инспекция по околна среда и водите, констатиращ окончателното изпълнение на дейността.

„Външен топлопровод от водовземно съоръжение за геотермалната централа в град Златоград“ от проект „Изграждане на геотермална отоплителна система, град Златоград“. Към настоящия момент проектът не попада в обхвата на приоритетите за финансиране в областта на водния сектор, а именно: довършване на довеждащи и главни колектори до градски пречиствателни станции за агломерации с над 10 хил. еквивалент жители, съгласно чл. 127 от Закона за водите; довършване на канализационни мрежи, захранващи главни и довеждащи колектори до градски пречиствателни станции за отпадни води или модулни пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации над 2 хил. съответствие с чл. 127 от Закона за водите; и довършване на малки водопроводни проекти по прекратени договори вследствие от решение на Управителния съвет на ПУДООС, както и водопроводни обекти с приключило етапно финансиране, на което остават по-малко от 50% за завършване в съответствие с подаденото актуално заявление; и на последно място, финансиране и съфинансиране на обекти, изпълнявани със средства по програмата ИСПА, ФАР и други или финансиране на обекти, съпътстващи обекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Относно подобект 3

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Благодаря, че сте коректен към това, което може да направи Министерство на околната среда и водите съобразно неговите функции във взаимоотношение със самата община. Каква е сега ситуацията с този проект? По ПУДООС водата е извадена, има я, факт е, изпитана е. Тя е необходима и може да промени Златоград, качеството на живота и да даде тласък на стопанското и икономическо развитие. Има една геотермална централа, която е изградена. Остава изграждането на още два модула. модула. Правителството на Борисов 1 преоразмеряваше. Правителството на Борисов 2 обещаваше, че ще се изпълни. Правителствата на левицата проектираха и подкрепиха централата. По ПУДООС се осъществиха средствата. Обръщам се към Вас като министър в правителството на Борисов 3. Предполагам, че в подготовката на бюджета министрите си говорите помежду си. Ще разговарям и с министъра на финансите, ако е необходимо да се седне на един работен разговор и да се намери или целеви ресурс да се подпомогне проектът да бъде завършен, защото е важен, или да се ориентира местната общност с бизнеса към публично-частно партньорство. Иначе, ще ме извините в приказката, която ще кажа, местните хора и политическите лидери, които отиват в Златоград, разтягат едни политически лакърдии, хората стоят в очакване, а има огромен ресурс, който може да бъде използван и да даде тласък за развитието на тази прекрасна българска община едно от бижутата на Родопския регион. И аз очаквам действително правителството на Борисов 3 да намери решение как да бъде осъществен този тъй важен проект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Дуплика – господин Министър, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова! ПУДООС в момента има приоритети по Закон, които трябва да следва. И няма основание да прави нещо различно. Вие, като Народно събрание, сте хората, които окончателно приемат бюджета. Разбира се, че ние си говорим по време на бюджета, това не е единственият случай, в който трябва да има финансиране за довършване. Аз съм съгласен – има нещо, което е започнато и е добре да бъде довършено. Естествено. В този конкретен случай обаче на мен ми се струва, че споменатото от самата Вас публично-частно партньорство е отлична възможност, имайки предвид, че това е един ТЕЦ, който стои в земята и може да се използва. Може би това е една подходяща посока за развитие. При всички положения отново се обръщам към Вас: с приемането на бюджета, той ще бъде дискутиран тук, но не натоварвайте ПУДООС с очаквания, които той не може да предприеме като предприятие в момента. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Това беше и последният въпрос към министъра на околната среда и водите господин Нено Димов. Да му благодарим за участието в днешния Парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите към министъра на земеделието, храните и горите господин Румен Порожанов. Порожанов. Първият въпрос е от народния представител Ивелина Василева относно улова на бяла мида в Черно море. Заповядайте, госпожо Василева.

През последните няколко месеца по време на мои срещи с избиратели в Бургаския многомандатен избирателен район, нееднократно беше повдиган въпросът за нерегламентиран улов на бяла мида в българската акватория на Черно море чрез дънни тралиращи и драгиращи средства, вакуумни помпи и съоръжения. Тези способи са забранени от Закона за рибарството и аквакултурите. Подобни практики водят до пагубни екологични последици – дъното се разорава, с което се нарушава средата за живот на морските организми и специфичния баланс на екосистемата. Разрешеният от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури метод за улов е без риболовен уред и ограничава възможностите за подобно неблагоприятно влияние и добив на големи количества. Уловът на бяла мида по българското Черноморие обаче значително се увеличава през последните години и това е видно от статистическите данни. Вероятно причина за засиления риболовен интерес към вида е високата изкупна цена на тези миди, която, според неофициална информация, достига до 25 - 30 евро в някои страни. Масовият улов на бяла мида може да доведе до застрашаващо намаляване на популацията на вида, каквото вече е налице в други държави, превърнали се в основен вносител на българския добив. Ето защо е необходимо да се засили контролът с цел недопускане на нерегламентиран улов и да се предприемат мерки за съхраняване на популацията на бялата мида. Уважаеми господин Министър, моля в тази връзка да ми отговорите на следните въпроси: има ли актуална информация за запасите от бяла мида по българското Черноморие и изменението в числеността на вида? Какви мерки са предприети или ще предприемат Министерството на земеделието, храните и горите и пряко отговорната институция за контрола на подобни дейности – Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури,

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Василева, уважаеми дами и господа народни представители! Всичко това, което казахте, е точно така. Все пак – малко информация. През последните години нарасна стопанският интерес за добив на бели пясъчни миди с цел реализирането им на вътрешния и най-вече на външния пазар. По време на заседание на Консултативния съвет по рибарство през тази пролет се проведе дискусия относно някои проблеми при добива на пясъчните миди. Поискана е информация от научните институти в страната за видовете бели пясъчни миди, обект на стопански улов в Черно море, за подходящ период за въвеждане на забрана за улов, както и минимален допустим размер за улов. Информацията е необходима за предприемането на адекватни и навременни научнообосновани мерки за устойчиво управление на запасите на видовете бели пясъчни миди. Съгласно предоставените научни становища от Института по рибни ресурси – гр. Варна, Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към към момента, за съжаление, няма актуална научна информация за състоянието на запасите от тези миди в българската акватория на Черно море. Размножителният им период у нас започва през пролетта и завършва в края на летния сезон. Във връзка с взетото решение тогава на Консултативния съвет по рибарство за въвеждане забрана за улов за бели миди през размножителния период и предвид на препоръките и научните становища работим по заповед. Заповедта е готова и е на бюрото ми от една седмица за двумесечна забрана на улова на белите миди. Пред мен стои въпросът: защо два месеца и защо сега? В момента, в който си отговоря на тези въпроси, ще подпиша заповедта. По отношение на контрола. От началото на годината до 28 август Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е извършила общо 173 проверки на море, пристанища, при първа продажба и на транспортни средства, вързани с контрола и опазването на белите пясъчни миди. От тях 23 са вследствие на постъпили сигнали със съмнения за извършване на нерегламентиран улов на бяла пясъчна мида. Останалите 150 проверки са във връзка с регулярната контролна дейност на Агенцията. В резултат са съставени 140 констативни протокола и протоколи от инспекции, както и 6 акта за установяване на административни нарушения. Иззети са общо 18 нерегламентирани риболовни уреда – драгиращи устройства, както и три лодки. Количествата бяла пясъчни мида, обект на незаконен улов, са върнати обратно във водите на Черно море. Успоредно с контролната дейност на Агенцията се провеждат и съвместни дейности с Главна дирекция „Гранична полиция“, като от началото на годината досега са извършени десет проверки, свързани с контрол на уловите на бялата пясъчна мида. Съставени са 10 констативни протокола и 5 акта за установяване на административни нарушения. При тези проверки са иззети общо 6 броя нерегламентирани риболовни уреди – драгиращи устройства. Количествата бяла мида отново е върната във водата. В законоустановения срок са издадени наказателни постановления и налагане на административни наказания. В резюме, за съжаление няма, както казах,

Благодаря, уважаеми господин Министър. Благодаря за информацията и за личните усилия, които полагате за справянето с този проблем. Безспорно нерегламентираният улов е притеснителен и поради тази причина аз съм убедена, че Вие ще положите всички усилия за да може да се подобри ефективността на контрола, упражняван от подопечната Ви Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Що се отнася до данните за запасите, както и правомощията Ви, произтичащи от Закона, да налагате ограничения в улова улова на риба и морски организми, то, разбира се, това е необходимо да бъде съгласувано както с научните институти, а така може би и със специалисти от други държави, които имат вече опит в тази сфера. В този смисъл аз бих Ви подкрепила в

Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Стефан Бурджев, относно състояние на предпазните диги по поречието на река Дунав на територията на община Гулянци, област Плевен. Заповядайте, господин Бурджев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е следният: при срещите и приемните ми в избирателния район често ми е поставян проблемът за състоянието на укрепващите съоръжения по поречието на река Дунав. С особена острота и основателни притеснения това се отнася за състоянието на дигите на територията на община Гулянци. Тук дунавските диги са с дължина 57 км. Тяхното състояние обаче е изключително притеснително, влошавано непрекъснато през годините, обрасли с дървовидна и храстовидна растителност, на места с дупки, на места без проходимост. В момента състоянието на тези диги на територията на община Гулянци не позволява дори оглед, което го прави невъзможен. Това в район с равнинен терен, където през пълноводните месеци на реката има участъци, както при село Дъбован, в който земното равнище попада под нейното ниво. Дигата е единствената защита на землището и хората, които все още помнят ужаса и притесненията си от 2006 г. Днес страхът им е от пробив в дигата при село Загражден, която е в много лошо състояние. Считат, че еднократното почистване и тампониране на дупките не е решение на въпроса и че е необходима нова организация на работата по наблюдение и поддържане, която да осигури непрекъснатост на този процес. Уважаеми господин Министър, във връзка с горепосоченото и неговата острота в контекста на настоящия сезон, моля за Вашия отговор на следното: каква е оценката на актуалното състоянието на предпазните диги по поречието на Дунав на територията на общината? Какви мерки са предприети и ще бъдат предприети за привеждането и поддържането им в добро състояние?

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Бурджев! На територията на община Гулянци дължината на дунавската дига е 47 км, няма да спорим дали е 57 или 47, така са ми написали, с която се предпазват от заливане земеделските земи, населените места и техническата инфраструктура в низините Карабоаз и Милковица. За отводняване на низините са изградени четири отводнителни помпени станции с открита и закрита канална мрежа за отводняване на приблизително 80 хил. дка земеделски земи. С договор от 3 април 2014 г. Министерството на земеделието и храните е възложило на „Напоителни системи“ ЕАД извършването на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, експлоатация и поддръжка на водостопанските системи и съоръжения – публична държавна собственост. Същата включва обход и наблюдение, експлоатация и поддръжка, както и установяване на техническото и експлоатационното състояние на дунавски и предпазни диги, корекции на реки и дерета, отводнителни полета и съоръжения по тях и на ретензионните язовири. Към настоящия момент „Напоителни системи“, клон „Среден Дунав“ с наличния персонал и техника предприемат съответните действия в изпълнение на цитирания по-горе договор. При извършването на обходи и наблюдения е установено актуално техническо състояние на дунавската дига, няма прекъсвания, пропадания на дигата или свличане на откосите й. Водното ниво на река Дунав, което не беше високо, се следеше непрекъснато през изминалата пролет. За нормалното експлоатационно състояние е необходимо да се извършва непрекъснато почистване на короната и откосите й. През отводнителния сезон 2016 – 2017 г., помпените станции са работили непрекъснато от месец ноември до месец май с цел недопускане повишаване нивото на подпочвените води в низините и предотвратяване появата на влажни петна. С тази си дейност „Напоителни системи“, клон „Среден Дунав“ са гарантирали на земеделските производители да не се допусне компрометиране на посевите им. Усилията са насочени към почистване на храстовидната растителност и наноси на откритата отводнителна канална мрежа с цел осигуряване на ефективна работа на помпените станции и към момента е извършено почистване на 7,5 км открит канал. След приключване на почистването на главната отводнителна мрежа ще започне почистване на дигата. С насочване дейността на „Напоителни системи“ през пролетния сезон главно за почистване на каналната мрежа не е била застрашена сигурността на нито едно от крайдунавските села от заливане и не се допусна компрометиране на посевите на земеделските производители. За периода от 1 юли до 20 юли тази година са работили отводнителните помпени станции „Две“, „Две“ се казва станцията, „Карабоаз“, които са основа за недопускане наводняването на земеделските земи в низина Карабоаз. Извършваме почистване на участък с дължина 600 м от отводнителния канал О-1, О-3, като работата по него продължава. Почистваме короната на дунавската дига с дължина 2200 м на територията на община Гулянци. Почистването продължава, като се прави организация за преместване на механизация за почистване от района на Свищов в района на Гулянци. Направените разходи по поддръжката на водостопанските системи и съоръжения – публична държавна собственост, от „Напоителни системи“ към месец август тази година са в размер на 650 хил. лв., в това число близо 100 хил. са за електроенергия за работа на отводнителните помпени станции. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Министър. Господин Бурджев, заповядайте за реплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, колеги! От Вашия отговор аз отчитам това, че има отговорно отношение, осторожно е погледнат въпросът с риска, който крие този проблем с дигите. Има взети мерки – и превантивни, и профилактични. За мен е важно, господин Министър, и затова съм го поставил, също така регулярно да продължи този процес по превенция и профилактика, тъй като притесненията и страховете в местното население са основателни, защото винаги при едни сериозни климатични промени и повишаване на река Дунав могат да пострадат първо физически и след това

Темата с климатичните изменения и с рисковете на природата и не само е актуална абсолютно навсякъде. Неслучайно една от големите теми в момента, която се дебатира на ниво земеделие в Общата селскостопанска политика, е как да се разработят финансовите инструменти, така че да може да бъдат покрити рисковете, пред които ще стои земеделският сектор въобще в Европа през следващия програмен период. Аз ще имам удоволствието да поканя Земеделската комисия, разбрали сме се някъде на 14-и, цялата комисия, при нас в Министерството, да коментираме всички теми, които Ви интересуват, да Ви представим и това, което вчера представихме на Комисия, пардон – на пресконференция. В новата ОСП, която залага именно тези инструменти, е изключително важна и темата с превенцията и сигурността на гражданите, която не попада, разбира се, в подобна политика, също трябва да бъде много отговорно наблюдавана и финансирана, разбира се,

от народния представител Стефан Бурджев относно „Мизия 2000“ АД – град Плевен; визия и намерения на Министерството на земеделието, храните и горите. Заповядайте, господин Бурджев. Благодаря Ви, госпожо Караянчева. Уважаеми господин Министър, колеги! Въпросът ми е от региона, отново въпрос от региона, отново чувствителен, само че в едно друго направление. „Мизия 2000“ АД – град Плевен, е учредено през 2000 г. с участие на държавата – община Долни Дъбник и община Плевен. Община Долни Дъбник и община Плевен участват с непарични вноски. Дружеството е създадено с добрите намерения и очаквания за подпомагане на земеделските производители от района чрез организиране и управление на тържища и пазари на производители и посредничество в сделки, действия и проекти в интерес на производителите. По една или друга причина нито един от първоначалните проекти не е реализиран. Дружеството е с лоши финансови показатели и с бази, които не се поддържат и се рушат, като от години се създава усещане за незаинтересованост като политика от страна на държавата. Допълвам само в гореизложеното, че вторият по големина акционер с 38% е държавата в това дружество. Въпросът ми към Вас, господин Министър, е следният: каква е визията на Министерство на земеделието,

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бурджев, малко числа.

„Мизия 2000“ функционира в две насоки, за съжаление, не е зафункционирала въобще – пазар на търговците на едро и пазар на производителите. Това са били първоначално замислените идеи. идеи. Не мога да се върна в 2000 г., но видно дори от разпределението на дяловото участие, не държавата е била водеща, а инициативата е била на общините, за да могат да се развият тези условия за развитие на земеделския сектор. Първоначално замисленият проект за изграждане на пазари на едро на терена на Плевен не е реализиран поради липса на финансиране. Дружеството работи на загуба от момента на създаването си и въпреки усилията на ръководството да намали разходите, генерираните приходи от пазар на производителите в село Горни Дъбник Горни Дъбник не са достатъчни да осигурят своевременно погасяване на текущи задължения и самоиздръжка. В последния представен доклад в Министерството за извършена проверка на годишния финансов отчет от 2014 г. – това е последният доклад, регистрираният одитор е изказал мнение, че: „Съществува значителна несигурност относно възможността Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Поради тази причина може да не е в състояние да реализира активите си, както и да уреди задълженията си в нормалния ход на неговата дейност“. Без успех са усилията на ръководството за отдаване под наем на терена в град Плевен или за участие в съвместна дейност чрез апортирането му, както и за привличането на частен капитал с цел осигуряване на финансиране. дял на държавното и общинско участие в капитала на дружеството е ограничение за привличане на финансиране по различни европейски програми. Още през 2005 г. акционерът община Плевен прави предложение да прекрати участието си в „Мизия 2000“. В тази връзка с Решение от 27 март 2014 г. Общинският съвет в Плевен открива процедура за приватизация чрез публичен търг на общинското участие в дружеството. С Решение от 24 юли 2014 г. общинският съвет в Долни Дъбник също открива процедура за приватизация чрез публичен търг на общинското участие в Дружеството. С писмо от 15 февруари 2015 г. до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Министерството е предложило държавният дял в „Мизия 2000“ също да бъде продаден. Министерство на земеделието и храните е постъпила покана от 18 август тази година за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Мизия 2000“, което ще се проведе на 18 септември. Обявеният дневен ред на поканата е: първо, освобождаване от длъжността на изпълнителен директор, който е и член на Съвета на директорите. И второто – освобождаване на представителя на община Плевен като член на Съвета на директорите. Към настоящия момент няма данни да са сключени сделки по обявяване на процедури за продажба на „Мизия 2000“ – град Плевен. Дружеството не извършва активна стопанска дейност с наличните си активи и няма персонал. Мисля, че от изложеното се вижда, че Дружеството няма перспектива и не държавата трябва да бъде водеща. Ако общините имат визия да се развие, но тази визия не се е развила, както виждате повече от 15 години, така че явно трябва да се върви към прекратяване чрез ликвидация или несъстоятелност. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. За реплика, господин Бурджев, заповядайте. Благодаря Ви госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, колеги! От Вашия отговор аз разбрах, че е даден ход в момента и предстои на 18 септември, ако правилно съм чул, събрание на Дружеството и да се освободи неговият управител. Аргументите Ви донякъде са основателни, че е въпрос на стратегия и на визия на общините, но но в крайна сметка се получава нещо, което е много чувствително, осезаемо в тази община Долни Дъбник и в един земеделски район, какъвто е Плевенският, държавата в частни случаи, региони и общини в крайна сметка са длъжници, защото в Северозападния регион и конкретно в община Долни Дъбник земеделските производители са ощетени. Не се развива нищо, което да подобрява икономическия жизнен цикъл цикъл на общините и трудовата заетост. В крайна сметка най-лесно е да се закрие и да не се намери вариант, чрез който да се направи нещо работещо, високотехнологично, каквото в случая би би трябвало да се случи и каквито предпоставки има – първо, районът е земеделски, второ, логистиката е добра и е действало това нещо. Така че, пак казвам, Вашите аргументи също са основателни, господин Министър, но в крайна сметка остават едни резултати, които са намаляване и липса на все повече и повече перспективи за региони, какъвто е община Долни Дъбник в частния случай. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бурджев. За дуплика, заповядайте, господин Министър. И аз научих терминологията. „Дуплика“ – за първи път произнесох тази дума. Не искам да споря с Вас, но не сте прав за това, че държавата, а пък и всички държавни органи, е длъжник на сектора. Секторът е един от най-добре подпомаганите сектори в България. Да, това се дължи и на единната обща европейска политика в този сектор. Над 3 млрд. лв. годишно влизат в този сектор. Плевенският регион, като силен земеделски регион, е един от най-подпомаганите, с много реализирани проекти по Програмата за развитие на селските райони. Предполагам ще дойда на 15-и – има организирана дискусия във връзка с Програмата за развитие на селските райони, ще се радвам да се видим там. Тя е организирана от „24 часа“. Ще се радвам да се видим там, за да можем да дебатираме в детайли. в детайли. Проектът, за който в момента говорим, е една добра инициатива. Ние нямаме други подобни проекти. Държавата е имала доброто желание да го подкрепи, тя е участвала с парична вноска, но не е била водещата в неговото реализиране. Разбира се, земеделците в момента, няма да Ви казвам имена и числа, особено в Плевенския регион има много силни земеделски кооперации и сектори. Самите земеделци винаги могат да се организират в една или в друга посока, като държавата им дава една добра регулаторна рамка, но те дори не се нуждаят от финансиране.

Въпрос от народния представител Димитър Данчев относно списъци с активи – земеделска техника, за които са определени референтни цени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Заповядайте, господин Данчев, да развиете последния въпрос за днешния парламентарен контрол. ДИМИТЪР

за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 от Програмата за развитието на селски райони за периода 2014 – 2020 г. е определен период за прием на заявления за подпомагане посочената подмярка 4.1. В съответствие с условията за прием на заявления на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ е публикуван и списък с активи – земеделска техника, за които са определени референтни цени. В тази връзка, господин Министър, моля да ми отговорите по какъв начин, респективно на каква база са образувани референтните цени на земеделска техника в базата данни с референтни цени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и променяни ли са тези референтни цени/стойности

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Данчев! Основно изискване на мерките по ПРСР за 2014 – 2020 г. е недопускането на финансиране на разходи над пазарната им стойност.

от програмата Разплащателната агенция поддържа списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи. Преди приема на заявления за подпомагане, определен със Заповед от 27 март 2015 г. на министъра на земеделието и храните, след получаване на информация от официалните вносители на земеделска техника в страната, Държавен фонд „Земеделие“ изготви списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи. Същият бе съгласуван от министъра на земеделието и храните и бе публикуван на електронната страница на Разплащателната агенция преди датата на публикуване на заповедта, каквото е изискването на чл. 32, ал. 10 от Наредбата. Следва да се отбележи, че списъкът с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, който се публикува и е достъпен за кандидатите, не съдържа информация относно цената на техниката, посочена от доставчика, както и името на самия доставчик. Списъкът съдържа единствено марка и модел на конкретния актив. Разплащателната агенция е изпълнила изискването на Наредбата по отношение на срока на публикуване на списъка, който, още веднъж отбелязвам, не съдържа никаква информация по отношение на разходите. Промяна в стойността на референтния разход по никакъв начин не е в противоречие с чл. 32, ал. 10 от Наредбата. Нито един момент не се отразява в публикувания списък и респективно не поставя кандидатите в неравностойно положение. Срещу Държавен фонд „Земеделие“ са заведени 59 административни дела по подмярка 4.1 с предмет прилагане на референтни цени. От тях присъдени на първа инстанция са 38 дела и 21 дела са във Решенията на първоинстанционния съд в полза на Фонда са 16, две от тях са потвърдени и от Върховния административен съд. По 15 административни дела на първа инстанция са постановени решения, с които отказите на Фонда са отменени. Към този момент тези съдебни производства са все още висящи и няма произнасяне от Върховния административен съд. Текущи са 28 административни дела и се очаква произнасяне на административните съдилища. Поради висящи административни дела не може да се прогнозира какъв би бил финансовият ефект. Малко информация за референтните цени. Основен проблем в предния програмен период беше особено при оценка на активите на три оферти или с оценител, които създават доста, бих казал, субективно отношение при подготовката на проектите. Не е нужно на Вас да разказвам как могат да се работят три оферти. Не е нужно да Ви казвам как може да се постигне субективизъм при един или друг оценител. Затова основното, което наложихме във Фонда – масово да има референтни цени. Този списък, особено във втората част на втория прием, на втория прием, ние го разширихме максимално, където може да има референтна цена, като абсолютно сме ползвали всякакви данни, свързани с определянето на разходите. В първоначалния случай говорим най-вече и основно за земеделската техника. Тук са 35 хиляди позиции. Какво се случи? В стария програмен период така наречените „дистрибутори и доставчици на техника“ имаха своята мобилност. Не искам да казвам по-тежки думи, но те имаха цени, когато са за проекти към Държавен фонд „Земеделие“ и когато са за директно купуване. Разбира се, предоставяйки ни информация, която получихме при подготовката на референтните цени, с информацията за тези цени ние намалихме на всички с 30%. всички с 30%. Тези 30% не са дошли случайно, но няма да Ви го казвам от трибуната. Защото изискването е да не са по-високи от пазарните. Референтната цена е цена, с която се казва, че Разплащателната агенция ще плаща по този проект. Дали на кандидатстващия ще му харесва това, или няма да му харесва, това е съвсем отделен въпрос. Разбира се, на много би им харесало да е по-висока цената. И тези всичките дела са на въпросните консултанти, които така добре обгрижват нашите земеделски бенефициенти. По отношение на разширяването, автоматично връщам – тези 30% от цените веднага Ви дават 30% повече бенефициенти, с които могат да се договорят, така че политиката за рестриктивни референтни цени ние сме я следвали във всичките приеми. По отношение дали има щета на бюджета. Бюджетът щета не може да има, в случая е защитен. И дори да се спечели някое дело, то ще върне към първоначалната, но ще отиде отново в рамките на съфинансирането и европейското финансиране. По този начин сме опитали да дадем справедлива оценка и възможност на повече земеделски производители да бъдат договорени. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Заповядайте, господин Данчев, за реплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, разбира се, похвално е желанието Ви да да съблюдавате внимателно разходването на обществения ресурс и да гледате възможно повече средства да бъдат дадени на земеделските производители там, където те имат нужда от тях, по най-целесъобразния начин. начин. Обаче трябва да се каже, че така наречените „референтни цени“ би следвало да се формират от цените на съответния пазар, а информацията за тях следователно е достъпна както за всеки кандидат – казахте Вие, добронамерено проучване на пазара, надявам се, но така също и за административния орган, който оценява проектите. В този смисъл административното намаляване на референтните цени – това, което посочихте Вие, с 30%, няма своята икономическа логика. Ако е било направено едно проучване от страна на административния орган, нямаше да се получи разминаване между предоставените и одобрените за финансиране разходи. Съответно нямаше да се стигне до този огромен брой – 59, ако се лъжа, това, което казахте, заведени дела срещу Държавен фонд „Земеделие“. Отдавна също така смятам, че Държавен фонд „Земеделие“ трябваше да прекрати практиката за одобряване за финансиране на проекти с оферти за доставка на активи с изтекъл срок на валидност на офертите, защото обичайно това води до значителни промени в цените на финансираните активи в ущърб на бенефициентите. По-подробният анализ на чл. 32 от Наредба № 9 на министъра на земеделието и храните води до извод, че административният орган следва да оповести списък на разходите, за които се прилагат референтни цени, преди приемането на заявления за подпомагане, тъй като от това най-малко зависи броят на офертите, които кандидатите предоставят като приложение. В този смисъл вероятно административният орган на Комисията е имал съмнения в реалността на предоставените цени за активите от списъка – това, което казахте Вие, за които са определени референтни разходи.

ПОРОЖАНОВ: Не мога да се съглася с нито едно нещо от това, което казахте. Първо, когато водехте творческия дебат с доставчиците и дистрибуторите – те не бяха хепи от това, че са намалени цените.

Цени, които да кажете, че са пазарни в един или друг аспект, то в масовия случай може да има единични случаи, но подобни цени няма. Ще Ви кажа отвън защо са тези 30%. Много от асоциациите и земеделските производители дойдоха при нас и ни казаха: „Това не са цените. Цените са съвсем различни.“ Тези тридесет процента не са случайни. Може да са били 28%, може да са били еди-колко си и така нататък.